Predlagatelj je Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista na temelju članka 2. Ustav RH i članka 172. Poslovnika. Materijal vam je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuje se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi zastupnik Miroslav Šimić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici pred vama je prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika koji ima dvije osnovne namjere. Jedna namjera je da se ovim zakonom uredi da i koeficijent i osnovicu kod plaća državnih dužnosnika uređujemo u Hrvatskom saboru. A druga namjera je da onemogućimo povećanje plaća za državne dužnosnike koje nastaje nedavno usvojenom poreznom reformom. Dakle ovim zakonom želi se plaće državnih dužnosnika urediti tako da ubuduće i koeficijent i osnovicu za obračun plaća utvrđuje Hrvatski sabor a ne više Vlada RH svojom odlukom. Predlagatelj smatra da je ispravno a i na tragu spomenute u obrazloženju odluke Ustavnog suda da Hrvatski sabor utvrđuje ne samo koeficijent plaće dužnosnika već i osnovicu za obračun plaće svih dužnosnika kako pravosudnih tako i ostalih državnih dužnosnika. Prema analizi Interparlamentarne unije iz rujna 2013. a na temelju dostavljenih podatka od strane pojedinih parlamenata 58% parlamenata je odgovorilo da je parlament ono tijelo koje određuje plaće zastupnika pa se predložena zakonska promjena temelji i na ovoj anketi ili istraživanju. Drugo, ovim se zakonom utvrđuju novi koeficijenti za obračun plaća državnih dužnosnika. Donošenjem novog Zakona o porezu na dohodak utvrđene su nove stope poreza na dohodak od 24 i 36% a najviša dosadašnja stopa porez na dohodak od 40% dakle smanjena je na 36. Ta će promjena stupiti na snagu 1. siječnja 2017. godine i ona će uvjetovati značajniji porast plaća zaposlenima posebno onima koji imaju plaće iznad 15 tisuća kuna. Na indirektan način sniženjem najviše stope poreza na dohodak dužnosnici će pored drugih skupina zaposlenika ostvariti veću plaću. Mi kao predlagatelji smatramo to u ovom trenutku neopravdanim i stoga predlažemo nove niže koeficijente za obračun plaća državnih dužnosnika kako bi se što je moguće više ograničio učinak porezne reforme na porast plaća dužnosnika. Predlagatelj pritom naglašava da zbog značajki koje bitno utječu na iznos neto plaće pojedinih dužnosnika primjerice broj uzdržavanih osoba, visina prireza, olakšica za invaliditet, učinak novog obračuna plaće će se razlikovati kod pojedinih kod pojedinih dužnosnika i nije moguće u potpunosti izbjeći djelomični porast dužnosničkih plaća uz primjenu određenih nižih koeficijenata i postojeće osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika. Međutim, želimo posebno istaknuti da će uz primjenu novih nižih koeficijenata biti bitno ograničen odnosno smanjen rast plaća državnih dužnosnika u 2017. godini. To me u prilog smo uz ove materijale ste dobili i tabele izračuna neto plaća za sve koeficijente dužnosnika u koje se daje izračun neto plaća s postojećim koeficijentima i osnovicom i onim plaćama i izračunom koji će nastati usvajanjem ovog zakona. Ono što je važno ovdje naglasiti dakle mi promjenom ovog zakona za kojeg smo imali namjeru da ide po hitnoj proceduri kako bi stupio na snagu kad i izmjene poreznih zakona želimo onemogućiti značajniji rast plaća državnih dužnosnika. Smatramo da rast plaća državnih dužnosnika u vremenu u kakvom se Hrvatska danas nalazi još uvijek prolazimo kroz krizu nije nešto što se treba dogoditi i ne samo da se radi o lošoj poruci nego se radi o nelogičnom ponašanju. MOST Nezavisnih lista kao predlagatelj nema ništa protiv da plaće državnih dužnosnika rastu nekim drugim poreznim reformama, u nekim drugim vremenima kada budemo imali rast BDP-a npr. od 4% što će značiti da smo mi kao državni dužnosnici radeći svoj posao napravili uvjete da možemo imati veće plaće, međutim mislimo da za to danas uvjeta nema i tražimo podršku svih drugih saborskih zastupnika. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče ako sam dobro shvatio vi kao predstavnik vladajuće većine želite ovaj zakon donijeti uz pomoć oporbe. Prema stanju u odborima vi nemate podršku vaših koalicijskih partnera i sad mi nije jasno na koji način onda uopće mislite dakle ovaj zakon progurati jer u biti mi vama nismo ništa dužni. Kad je bila porezna reforma vi ni za jedan naš amandman niste glasali, a kamoli za zakon. Sve ste glatko odbili. Vi naime ne samo da ne prihvaćate naše amandmane ni zakone, nego nam otimate i zastupnike i time izvrćete volju građana, izbornu volju. Građani nisu glasali za pojedince osim ako se nisu kandidirali kao nezavisni zastupnici, nego su glasali za stranke, ali bi bilo lijepo da ih vrate onima kojima pripadaju ti mandati ako su već odlučili promijeniti stranu. Ne razumijem na koji način mislite da bismo mi prema vama trebali biti uviđavni a vi se prema nama odnosite na takav grubi način. Naravno da je ova tema važna. Mi ćemo je već odmah mogu reći unaprijed podržati. Ali vaš odnos prema oporbi morao bi biti isto tako biti drukčiji, da ne velim dvosmjerni a ne da imamo samo jednosmjernu ulicu, a vi malo lijevo, malo desno, a uvijek na svoju korist. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Miroslav Šimić. Poštovani kolega Bunjac, mi ovdje ne tražimo podršku oporbe. Mi tražimo podršku zastupnika bez obzira iz koje političke stranke došli. u ovom trenutku kao predlagatelja a koji jesmo dio vladajuće većine opće je poznato da mi i naši partneri imamo drugačiji stav oko plaća i statusa dužnosnika. Međutim i to je bilo jasno i u našim pregovorima, pa smo kao nekakvo kompromisno rješenje umjesto smanjivanja naših plaća što je MOST od početka želio za one koji ne rade svoj posao došli do toga da se kažnjavaju oni koji ne dolaze na posao prilikom glasovanja. To je jedno kompromisno rješenje i mi smo teško na njega pristali. Ne mislimo da je ono potpuno dobro, ali ni naše kolege iz HDZ-a sigurno nisu s tim s tim u potpunosti zadovoljni. Kompromis nosi to da svatko bude djelomično zadovoljan ili nezadovoljan. Ali da se vratim na temu. Dakle, mi pozivamo zastupnike da nas podrže oko ovoga, mi ne tražimo od vas da budete uviđajni, od vas da budete uviđajni, ni slučajno. Ako se vi sa ovim ne slažete ne tražimo da to podržite. Ako se slažete drago nam je da ćete to podržati. Kad se glasovalo o amandmanima oko porezne reforme mi smo jasno stali čak i iza nekih amandmana koje smo podržavali, a one koje nismo, nismo glasovali za njih. To je prirodno ponašanje svakog od nas zastupnika. dio svoje odgovornosti i vi kao zastupnik imate dio svoje odgovornosti. I ako imate nešto protiv ovog zakona, protiv ovog prijedloga nemojte ga podržati.

Prvo da li ste vi dio vladajuće koalicije? Drugo da li ste vi dio oporbe? Treće pitanje da li je vaš predsjednik stranke MOST-a nezavisnih lista predsjednik Hrvatskog sabora? Treće da li je gospodin Ivan Kovačić potpredsjednik Vlade RH? I četvrto, peto pardon. Zašto ovo ne riješite na Vladi na Užem kabinetu Vlade ili je ovo samo jedan od vaših spinova i jeftinog populizma koji prodajete danas u četiri sata popodne u Hrvatskom saboru? Odgovor uvaženog zastupnika Miroslava Šimića. **Šimić, Miroslav (MOST)** Poštovani kolega Klarin, evo samo da kažem, neću vam odgovarati na sva ta silna pitanja. Ja mislim da nisu ni postavljena sa namjerom da se na njih odgovori. Ja znam da vama nije zgodno što se ovo mora raspravljati, što ćete morati o ovom glasovati. I onda je najlakše reći, e pa da, to je populizam, MOST-ov populizam. Imate prilike reći ja nisam populista. Mislim da je ovo populizam i ja ovo neću podržati. Ili imate prilike reći, ja ne mislim da je ovo populizam. Mislim da je ovo pošteno, mislim da ovo ima svoje logike i zato ću glasovati. O.k. Možda se malo lošije osjećate što se o tom mora razgovarat u Hrvatskom saboru, ali evo to je posao nas zastupnika, za to su nas izabrali. A mi bez obzira što smo i dio vladajuće koalicije mislim da imamo pravo kao klub podnositi svoje prijedloge zakona. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je Marta Luc Polanc. Izvolite. **Luc-Polanc, Marta (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Ja također kao i moj kolega Klarin ne mogu vas ne upitati zbog čega idete sa izmjenama i dopunama

a da pri tome niste ni na koji način gledali na, gledali građane koji žive od minimalnih plaća. I sad idete izmjenama zakona samo moram to primijetiti samo kako bi senzibilizirali javnost i kako bi se raspravljalo o tome u Hrvatskom saboru, a zna se da ste to mogli unutar Vlade odlukom donijeti odluku o smanjenju plaće. I šta se sad događa nakon izmjena i dopuna ovog zakona? Stvarate jedan paradoks gdje ne dirate u plaće direktora trgovačkih društava koji su u vlasništvu Republike Hrvatske, a s druge strane dovoditi do toga da smanjujete koeficijente i dovodite do situacije da će predsjednik Ustavnog suda sa manjom osnovicom i manjim koeficijentom imati manju plaću od predsjednika Vrhovnog suda ili glavnog državnog odvjetnika. degradirate ulogu premijera koji će sada imati manje prihode od predsjednika Vrhovnog suda ili glavnog državnog odvjetnika. Dakle, ako mijenjate koeficijente onda to morate uskladiti i sa ostalim zakonima. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi Miroslav Šimić. Poštovana kolegice, što se tiče porezne reforme i njene intencije da pojedini porezni obveznici, a govorim o ljudima, dakle koji plaćaju određeni iznos poreza, a plaćaju manji iznos poreza, pa samim tim imaju veće plaće. Mi nemamo ništa protiv da se to, ne da nemamo ništa protiv, nego se snažno za to zalažemo i podržavamo da veće plaće imaju svi oni koji su liječnici, IT stručnjaci, inženjeri, ljudi koji rade u realnom sektoru. Mi jesmo za to. Mi smo protiv toga da državni dužnosnici koji nose odgovornost za stanje u Republici Hrvatskoj ovim poreznim promjenama, a ne reagiranjem kroz ovaj zakon sami sebi podižu plaće. U ovom trenutku smo protiv toga. U nekoj budućnosti kada budemo imali drugačije statističke pokazatelje koji se odnose na stanje gospodarstva u RH nećemo biti protiv toga. Ako treba samo ćemo inicirati ove promjene. Što se tiče bilo kakvih drugih plaća koje ste između ostaloga navodili, dajte svoje prijedloge ako mislite da i kod nekog drugog treba slijediti korekcije, razgovarat ćemo o tome i spremni smo sve dobre prijedloge podržati. lijepo. Sljedeći je uvaženi Miro Bulj, replika. Prvo uvaženi Nikola Grmoja pa onda Miro bulj. Poštovani potpredsjedniče. Evo kolega Šimiću dobro ste u svojoj raspravi istaknuli u biti da se radi ovdje samo o jednoj stvari, tko se slaže s tim da nama kao saborskim zastupnicima raste plaća, a tko se s tim ne slaže. Sve ostale rasprave su samo pokušaj skretanja s teme, izbjegavanje ove rasprave jer nekima ne odgovara i ne radi se uopće o tome da ovdje mi tražimo podršku oporbe. Mi tražimo podršku svih zastupnika u ovom Saboru, tražimo njihovo mišljenje o ovoj temi, što oni misle o tome jeli korektno, jeli uredu da nama rastu plaće. Oporba je pokušala s tim da u biti zaustave rast plaća liječnicima koji odlaze iz Hrvatske, IT stručnjacima, mi nismo za to. Mi smo za to da njima rastu plaće, a da nama plaće ne rastu i ovdje je samo pitanje kako će se svi zastupnici u ovom Saboru postaviti prema tom jedinom i osnovnom pitanju, jeste li za to da nama u ovom trenutku rastu plaće? Što će biti kada pokazatelji budu drugačiji, to ćemo vidjeti. lijepo. Odgovorit će uvaženi Miroslav Šimić. SDP-a na svojoj konferenciji za novinare kada su rekli da su protiv toga da ljudi koji imaju plaće od 15-ak tisuće kuna koji su kako sam prije toga rekao liječnici, inženjeri ili IT stručnjaci da njima ne trebaju rasti plaće onda sam ja bio na jednoj radio emisiji gdje je opet predstavnik SDP-a rekao da to nije službeni stav SDP-a da se on ispričava hrvatskoj javnosti i sada evo čuo ponovo za saborskom govornicom odnosno saborskim klupama kolegicu koja je rekla da taj njihov prijedlog nismo podržali. Meni je jasno da su kolege imale unutar stranačkih izbora da je to moglo doći do pomutnje u njihovim redovima u stavovima i sve, ali stvarno bi volio tijekom ove rasprave da čujemo i taj stav SDP-a što je na kraju službeni stav SDP-a dal su oni protiv rasta odnosno smanjivanja poreznog opterećenja liječnicima, inženjerima, IT stručnjacima ili nisu protiv toga. Hvala. I sljedeća replika uvaženog Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa. Kolega Šimiću, evo dobro ste kazali saborski zastupnici će glasati o ovome prijedlogu kao npr. evo ja sam potpisnik također od prijedloga Živoga zida o Imunološkom zavodu ne samo ja iz kluba MOST-a, neki su potpisali koji su bili tu, neki nisu tako da će svaki pojedinac moći glasati onako kako želi. Činjenica je da imamo mi tu nekakvih problema, spominjali su se direktori tvrtki kao npr. znate u slučaju Hrvatskih šuma kolike su bonuse dobivali direktor Hrvatskih šuma, a dok je tisuću radnika otpustio i bacio ih na cestu i falio se sa velikim rezultatima apsolutnim monopolima na šumama. Znači ulaziti u povijest nekakvu kakvu kolege žele nije dobro. Ovo je jedan od prijedloga da se pokuša staviti na mjesto trenutak u kojem se nalazimo jel svi ljudi su uperene su oči prema Hrvatskome saboru naravno da svakom saborskom zastupniku će biti na savjesti hoće li glasati o ovome ili neće i svaki klub saborskih zastupnika ili 15 saborskih zastupnika može dati svoj Inače poznato je da nije dobro, a poznato je da saborski zastupnici glasaju na klik ili šta kaže iz Živoga zida kada su na vlasti na jedan su, kada su u oporbi na dva su i tako se izmjenjujemo. Kada je slučaj bio Živoga zida naravno da će MOST i prihvatiti nekakve amandmane kod svojih prijedloga koji su bili prije neki dan, a također ja sam osobno isto glasovao za prijedlog Živoga zida bez grižnje savjesti. Prema tome, ne vidim ovdje nikakav problem nego dapače ovaj … amandmani mogu uvijek

Hvala. Otvaram raspravu. I prvi se javio Živi zid u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Nekada davno dok sam bio dijete ja sam naivno vjerovao da u državi najveću plaću ima predsjednik države odnosno oni koji vladaju narodom da bi oni imali najveće plaće, tako sam to zamišljao. A sada kada sam došao u Sabor i kada sam čuo kakve sve plaće postoje u Hrvatskoj doista sam se zaprepastio. Znači od saborskih zastupnika veće plaće imaju i župani i gradonačelnici i profesori Ekonomskog fakulteta i nekih drugih koji si po dvije, tri plaće isplaćuju jednu šta potpiše ugovor sam sa sobom, drugi dobije od države. Saznao sam isto tak da ne znam uprave banaka poput HNB-a, HBOR-a, Mirovinskih fondova imaju plaće po tri, četiri puta veće nego mi pa i viša. Saznao sam isto tako da se dijele u državnim tvrtkama otpremnine koje iznose ne znam saborsku plaću koja se ne može dobiti za cijeli radni staž, da cijeli radni staž budete u Saboru ne možete dobiti toliko koliko netko dobije otpremninu za kratko vrijeme koje je proveo u nekoj javnoj ustanovi. A sad kad bi još išao uspoređivati saborske plaće sa utajivačima poreza i tajkunima i onima koji iznose novce na tajne račune, mogli bismo ustvrditi da su saborski zastupnici doista pravi pravcati siromasi. Međutim, bez obzira na to što je tomu tako, mi podržavamo ideju da se plaća saborskih zastupnika ne povećavaju, a štoviše podnijet ćemo i amandmane da se one smanje. A zašto? Zato što mi saborski zastupnici trebamo predstavljati uzor u ovoj državi. Mi moramo davati primjer. Mi smo najviša zakonodavna vlast. Mi postavljamo Vladu i sve te uprave, a na koncu konca odlučujemo i o lokalnim upravama. I u nas su uprte oči javnosti tako kao nikoga drugoga. A ove plaće i privilegije koje mi imamo one su nas odvojile od naroda. Odvojile su nas od njega i narod nam to jasno poručuje već godinama. A zašto nam to poručuje? Ne zato što bi te plaće dakle bile nekako basnoslovno visoke nego zato što su plaće većine hrvatskih građana nedovoljne za normalni život. To je problem. Oni napadaju naše plaće iz razloga da kažu: Zaboravili ste na nas. Ne tičemo vas se više. Ja znam, ovdje sam slušao mnoge od vas prije izbora. Mnoge, koji su govorili: Saborske plaće su previsoke. Zalagat ću se za to da se smanje. A sada? I vi ste govorili iz MOST-a da ćete smanjiti na 9.999 kuna kuna kao u Konzumu, jednu kunu manje da izgleda još ljepše. Jednu lipu, pardon. Ali sad kad ste došli u Sabor sad ste sve to lijepo zaboravili. Sad su plaće OK. Možemo ih i povećati. Svatko će od vas pronaći, jedva čeka da počnu argumenti zašto plaće treba povećati. E, treba uskladiti s ovim, treba uskladiti s onim, ovo je tehnički problem, onaj, znate vi. Jedva čeka sad ovaj festival opravdanja zašto plaće trebamo povećavati. kad ste, kad smo mi svi skupa, evo i ja isto, zaboravili kako građani žive. Da vam kažem kako žive, evo ja pokušavam svakodnevno s građanima komunicirati i saznajem za priče. Saznajem da u jednoj tvornici obuće radnici rade za minimalac, ali da bi ostvarili normu moraju ostati svaki dan na poslu dva, tri sata duže ako žele uopće dobiti taj minimalac. Rade prekovremeno bez da im se plati. Rade subotu potpuno besplatno, bez plaćene pauze, bez plaćenog toplog obroka, i kad ovdje vide ove poluprazne saborske klupe oni su bijesni. Oni su žalosni što mi tako bahato ponekad povećavamo povećavamo sebi primanja kao sa poreznom reformom, a ne želimo obratiti pažnju na njihove probleme. Znam za tvornicu hrane u kojoj nema prozora niti klima uređaja gdje radnici moraju pakirati hranu nedjeljom. Nedjeljom. Na temperaturama kao u pustinji i tko padne u nesvijest samo ga van nose. Znam za ljude koji deset godina nisu kupili jedan komad odjeće, jedan jedini. Posuđuju odjeću od rođaka, od mame, od brata. Mlađe dijete nasljeđuje od starijega. Znam za ljude koji svaki daj doručkuju kruh i marmeladu, kupe si teglu, onu kantu marmelade i mažu 365 dana u godini. Znam za majku koja je cijelu noć plakala i nije spavala jer svojem djetetu ujutro nije imala dati šta za doručak. Znam za hrvatskog branitelja koji mi je u 6 sati ujutro pisao, isto nije spavao, da će se ubiti jer su mu djeca odrasla i već su postala punoljetna, a on nikad u životu nije odveo na more. Nikada nisu ljetovali. Sve što im je dao bilo su plaćanje režija i plaćanje hrane. To je bilo to. To je život prosječnog hrvatskog radnika. 70 posto radnika u Hrvatskoj ne ostvaruje ni prosječnu plaću. A što nama fali? Kakvi će biti vaši blagdanski stolovi? Hoće li nešto nedostajati na njima? Hoćete li dobiti božićne poklone, hoće li vaša djeca ostati bez darova pod borom? Za što vama treba? Recite! Za ići na skijanje? Za novi Rolex? Zbog čega je potrebno povećati plaću ne znam predsjedniku Sabora ili premijeru, svejedno, predsjednici za 2 tisuće kuna. Na koji način mi nju oštećujemo ako mi joj to sad ne damo. Na koji način mi njezin standard kvarimo? A ljudi to vide i kakvu poruku im mi šaljemo? Što im govorimo? Povećat ćemo vam mirovine za 15 kuna i plaće za 53. Sjetimo se pape Franje koji je skinuo onaj zlatni križ i stavio željezni, drugi dan su svi biskupi promijenili križ? A zašto? Zato što sve ono što radi osoba koja je na vrhu piramide, koja ima vlast u rukama to se sve multiplicira, tisućama primjera se slijedi. I kakvu mi sada poruku šaljemo ako sebi povećamo plaće a onima koji krvavo rade da bi preživjeli za golu egzistenciju, da bi jeli, te iste plaće istovremeno ne povećavamo? Dakle, važno je da se svatko od nas zapita da li smo mi ovdje došli da zarađujemo, da li smo došli ovdje zato da sami sebi ostvarimo nekakvu ugodnost, nekakve užitke ili smo došli ovdje da budemo narodni zastupnici i da služimo svome narodu. služimo svome narodu. Vjerujemo svojim građanima, oni su nas ovdje izabrali i oni imaju od nas ogromna očekivanja. Zašto mislimo da ne trebamo slijediti njihove želje? Ja vam garantiram da onaj dan kada mi konačno prihvatimo biti stvarni sudionik stanja u društvu, da će nas naš narod nositi kao malo vode na dlanu. Biti ćete izabrani na svim izborima na kojima god se budete ikada pojavili. Narod će vas štitit. Vjerojatno neće više trebati ni Živi zid, naši zastupnici će saditi povrće i voće, ja ću pisati knjige. Jer možda će se jedan drugi dio zastupnika ne znam baviti nečim drugim. Ali želim vam reći da moramo ostvariti komunikaciju sa svojim građanima na način da vidimo njihove probleme i da pokazujemo suosjećajnost, solidarnost i empatiju. Oni to žele. Oni ne žele da mi danima raspravljamo o ne znam nekakvom članku zakona, svejedno o pristupanju nekakvom protokolu ili nečemu itd., oni žele malo pažnje, samo malo pažnje. Žele vidjeti da smo mi s njima. Iz toga razloga ja vas pozivam da svoju nagradu tražite u tome što ste uopće ovdje, to vam je nagrada, to vam je čast, najveća plaća. Nemojte da opet sada sudjelujemo u nečemu što nam dakle neće služiti na čast, nešto što će dodatno srozati povjerenje naroda u institucije ove države, u saborske zastupnike, u Sabor, nešto što će pet izmamiti suze i bijes, kod mnogih hrvatskih građana. Ostanimo skromni bez obzira na to što će neki imati službenik možda veću plaću od saborskog zastupnika, mi si povećajemo plaće onoga trenutka, kada iskorijenimo siromaštvo, kada nestane beskućništvo, kada odblokiramo račune građana i kada će se sa plaćom, pošteno zarađenom plaćom moći platiti režije, moći kupiti hrana i moći svoje dijete školovati bez da se neko mora zaduživati, bez da netko mora ići u minus, bez da mora probdjeti neprospavane noći i živjeti u brizi i u stalnom strahu od budućnosti i želji, stalnoj podsvjesnoj želji da se otputuje negdje jako, jako daleko gdje je neki puno bolji svijet nego što ga mi ovdje sada imamo. Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje ima cijeli niz replika. Krenimo redom, prva je ona uvaženog Nikole Grmoje. Poštovani potpredsjedniče. Evo kolega Bunjac, ja se zahvaljujem što ćete podržati ovaj naš prijedlog i što smatrate da s obzirom na trenutak u kojem se nalaze naši građani da nije u redu da nama saborskim zastupnicima rastu plaće i to je uostalom i intencija ovog našeg prijedloga. Vi ste ostali na riječima. Mi smo to što vi govorite pokazali djelima. Ja sam zamjenik gradonačelnika grada u kojem gradski vijećnici nemaju nikakvu naknadu za svoj rad, u kojem se predsjednik gradskog vijeća odrekao naknade od 2500 kuna za tu funkciju. Ja sam zamjenik gradonačelnika grada u kojem članovi nadzornih odbora i upravnih vijeća ne primaju nikakvu naknadu. Ja sam zamjenik gradonačelnika grada u kojem sam radio paralelno u školi i bio volonter u gradu i odrekao se naknade u iznosu od 2500 kuna. Ja sam zamjenik gradonačelnika grada u kojem sam na svoj osobni zahtjev tražio da mi se plaća smanji za 40% i radio za 7 tisuća kuna dok nisam došao u ovu sabornicu. Ja sam jedan od ljudi političke opcije koja konstantno zahtjeva da se smanje privilegije saborskim zastupnicima i u tim našim zahtjevima smo uspjeli se izboriti za to da se barem kažnjava, odnosno kažnjavati će se i nadam se da ćemo dobiti podršku za to, nedolazak na sjednice petkom. Izborili smo se za to da ne bude, da se ne događa to da netko bude 3 dana saborski zastupnik i onda ostvari privilegiju od 6+6. Evo ja sam saborski zastupnik političke opcije koja predlaže prijedlog zakona prema kojem neće doći do povećanja plaća saborskih zastupnika. A ja sam i saborski zastupnik političke opcije koja će podržati ovaj vaš prijedlog o smanjenju. Hoćemo li za to dobiti podršku u ovom Saboru, to ćemo vidjeti. Hoćemo li dobiti podršku za ovaj prijedlog da ne rastu plaće saborskim zastupnicima to ćemo također vidjeti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog Branimira Bunjca. **Bunjac, uvaženi kolega. Dobro vi ste sad ovako sami sebi jedan hvalospjev ispjevali. Ja nemam ništa protiv, ja sam rekao bez obzira na vaše nekorektno držanje prema oporbi mi ćemo to podržati. Nama su interesi građana ispred stranačkih interesa. Međutim, kad govorimo o tome kako ste vi dakle jako napredni i humani ipak postoji ono kako se kaže jedan kamenčić u cipeli taj kamenčić u cipeli je da ste vi ipak prije nego ste podnijeli ovaj prijedlog zakona instalirali na vlast stranku koja uopće ne podržava taj vaš prijedlog zakona i koja je provela poreznu reformu koja će od 1. siječnja napraviti jedan mali udar na životni standard građana počevši od kupnje automobila, počevši od plaćanja poreza na nekretnine, od ne znam skuplje kave u kafiću itd. Tako da ustvari vi na neki način niste 100% iskreni. Vi podnosite zakonski prijedlog a mogli ste još prije 15 dana stvoriti uvjete da se taj prijedlog uopće ne mora podnositi znači tijekom glasanja o poreznoj reformi. E sad je to malo situacija u kojoj vas ja prepuštam jednostavno sudu javnosti. Javnost neka presudi da li ste vi dakle u ovom posve iskreni ili je možda ovo ipak negdje skriven i određeni stranački interes. Hvala lijepa. Hvala. Slijedeća replika je uvaženog Gorana Aleksića. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bunjac, mislim da je ovo početak kakav takav gdje bismo mogli pomalo jedni drugima izlaziti u susret kada su u pitanju dobre ideje pa tako ćemo i podržati taj prijedlog zakona koji je dobar. Šteta je da u tzv. poreznoj reformi nismo napravili više jer moglo se Zakonom o porezu na dohodak povećati poreznu stopu na one bezobrazno velike plaće i moglo se izbjeći da se bezobrazno velike plaće još više povećaju. Međutim što je tu je. Isto tako ću podržati i ideju SDP-a da se riješi minimalac na drugi način. SDP je na Odbor za zakonodavstvu rekao da će podržati ovaj zakon ukoliko MOST podrži novi zakon kojim bi se rješavao minimalac na jedan drugačiji način. Ja ću podržati bez obzira na to hoće li MOST podržati taj minimalac minimalac ili neće njihov zakon kao što ću podržati i SDP-ov zakon jer mislim da je dobar. Isto tako očekujem da se podrže neki slijedeći zakoni koji dolaze u vezi s maržama, u vezi sa sprječavanjem ovrhe, dakle sve ono što je dobro za naše društvo. Pa moram i ja reći da ja dolazim iz jedne udruge, iz udruge koja se zove Udruga Franak koja je djelovanjem od 5 godina smanjila dugovanja građana za ukupno 6,5 milijardi kuna uz pomoć ovog ovdje Visokog doma. Pa čestitam svim onima koji su sjedili u Hrvatskom saboru, koji su izglasali Zakon o konverziji CHF kredita ali toga sigurno ne bi bilo da nije bilo Udruge Franak. Tako da postoji ta jedna sinergija raznih dijelova ovog društva koje može doprinijeti boljem društvu. Pa apeliram na sve nas da ubuduće sve dobre ideje podržimo. Hvala. Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Aleksić, da vi ste u pravu u smislu kad kažete da bi ovo trebao biti dakle prvi korak ne jedini korak koji bi trebali slijediti i drugi koraci a sasvim sigurno u to ulazi i prijedlog ovog povećanja minimalca ali općenito dakle trebalo bi ići za time da se građanima omogući da normalno žive. Postoje dakle brojni načini na koje bi se mogla izvršiti poštena preraspodjela u društvu. Vi sami ste spominjali dakle neke od tih mogućnosti. Evo imat ćemo i amandman profesora Lovrinovića da se stvore neki prihodio koji će ići u korist građana. Međutim, mi sad ovdje moramo dobiti ovu prvu bitku, prava bitka je dakle zadržavanje plaća saborskih zastupnika na postojećoj razini eventualno smanjenje a ta će bitka bojim se biti vrlo teška. Već samo odgađanje postupka, prijedloga zakona po hitnom postupku pokazala je na određen način kako Sabor diše. ja se nadam da ćemo tijekom ove rasprave uspjeti još potaknuti i neke druge zastupnike, neke druge klubove da stanu na stranu pravde, na stranu građana. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvaženog Mire Bulja. Hvala lijepa. Kolega Bunjac, vi ste kazali da saborski zastupnik, zastupnici MOST-a su mogli više stvari mijenjati pa i po pitanju ovih plaća, ali je činjenica i nemojte to zaboraviti da nije bilo 12 ljudi iz MOST-a ne bi bilo izvanrednih izbora i vi sada u ovom trenutku ne bi bili u ovome Parlamentu. Možda vam to nije jasno ali evo da ne bi više ponavljali. Jer se nismo htjeli preslagivati kao neki iz Jedine opcije koji su bili s vama u klubu zajedno tj. na vašoj listi. Vi prozivate MOST zbog toga što je s HDZ-om u suradnji a oni koji su htjeli preslagivati vlast bez izbora gdje vi ne bi sjedili sada tu to je vama kao u redu? Što se tiče, vi kako narodni zastupnik šta hoćete reći da mi nismo narodni zastupnici? Ja sam osobno dobio 11 tisuća glasova, ne smatram se manje vrijednim ni više nego netko drugi. Znam da živim u sedmeročlanoj obitelji i da jedini imam primanja kako prije, tako i sada i da imam punoljetnih osoba koje ne rade. Znam da živim među tim ljudima koji teško žive, jer sam svakodnevno s njima i prije što sam bio u Saboru bio sam na njihovoj strani i radnicima Dalmatinke koji su bili iz moje obitelji, koji su ostali na cesti i odgajan sam u jednoj seljačkoj obitelji gdje sam morao poljoprivredom se baviti, prodavati te poljoprivredne proizvode. I tako nas je odgajao. Niti jednom nisam od 18 godine ljetovao, a niti moja djeca. Prema tome, ne morate sebi samo uzet vi za pravo iz Živog zida da ste vi jedini koji ste narodni zastupnici. Potpisivao sam vaše prijedloge, glasovao sam za vaše amandmane. Možete reći nije to istina, ali je to činjenica. Prema tome, smatram da ovaj prijedlog i vaš amandman za koji ću glasati kakav bude da bude, ja ću ga podržati. Evo unaprijed. Hvala. **Bunjac, Hvala lijepa. Pa evo, ja nisam rekao da smo mi jedini narodni zastupnici, nego sam rekao da bi mi svi to trebali tek postati. A što se tiče vas osobno istina je da vi glasate prema svojoj savjesti, međutim činjenica je da vas većina vaših zastupnika ne slijedi. A sad što se tiče ovoga vašega preslagivanja, nepreslagivanja, znači vi tvrdite da su, ne znam zastupnici promijenimo Hrvatsku se htjeli preslagivat. Ja to ne znam. Ja to nikad nisam vidio da su oni na bilo koji način Na tomu ste dobili. dobili. A odgovornost ste dobili, ali znate nazad više ne možete, nazad više nećete tako lako. Ovo je možda vaš pokušaj da manevrirate, da zadržite još jednim dijelom onu poziciju koju ste imali prije izbora. Ali vi ćete snosit posljedice i porezne reforme i proračuna za 2017. godinu. Ja vam ne bih volio biti u koži, znate.

a svi bi mi trebali biti narodni zastupnici jer zastupamo narod a ne Hrvatski sabor, pa mislim da nam je krivi naziv saborski zastupnici. Mislim da narodu nisu najveći problem plaće saborskih zastupnika ili narodnih zastupnika već ono što se dešava u ovome Visokom domu od kojega ponekad se napravi i cirkus. U ovom Domu koji je u biti glasačka mašinerija jer sve što dođe s druge strane Markovog trga, s Vlade ovdje se usvoji. Ne usvajaju se amandmani. Previše populizma u ovome je Domu, pa mislim da i ovaj prijedlog MOST-a. Meni je žao što Klub zastupnika MOST-a nije podržao Kluba zastupnika HSS-a a to je povećanje rudne rente sa 10 na 13% gdje bi mi Mađare natjerali da više plaćaju naš proračun, a ne bi crpili iz našeg proračuna. financijski učinak ovog prijedloga isto nisam čuo od predlagača, pa mislim da je možda dobro da se i o tome govori. Plaće su uvijek diskutabilne da budu i 10000 kuna, one će biti velike. Ja ovo ne govorim jer iz moje perspektive je svejedno kolika će mi biti plaća u Hrvatskom saboru i ona je jako mala što se tiče izdavanja Hrvatskog sabora prema meni. ja sam za razliku od gospodina Bulja i danas seljak, pa onda mogu živjeti i bez ove plaće. Mislim da trebamo raditi više na dignitetu Sabora, biti ozbiljni ovdje, da trebamo biti stvarno narodni zastupnici, ne bavit se populizmom, nego zastupati interese hrvatskog naroda. A koliko su izvanredni izbori koštali, ja mislim da je to nekoliko desetaka puta više nego što će biti ušteda na ovome. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Uvaženi kolega, ako Sabor zaista predstavlja glasačku mašinu, onda je to doista žalosno. Ako mi ovdje, dakle ispunjavamo samo ono što se od nas traži izvan zgrade ovoga Sabora onda je pitanje da li uopće zaslužujemo plaću, a posebno plaću ovako veliku. Dakle, mi bismo trebali biti dovoljno hrabri zastupati istinu neovisno o tome što nam govore neke velike sile i recimo evo jučer smo imali tako lijepu mogućnost. Ja vjerujem da se svih 151 zastupnika u dubini duše mislili da onaj Zakon o policiji ipak treba prihvatiti, odnosno da treba dati otpremnine policajcima. Ali vidjet ćemo na glasanju da do toga na kraju ipak neće doći. doista se mora svatko od nas zapitati o tim plaćama i o svojoj vlastitoj odgovornosti. Plaće doista nisu velike. Evo vidimo da su neki ljudi došli u Sabor i nisu uzeli saborsku plaću što znači da su im negdje drugdje te plaće veće. Ali javnost garantiram vam 90% javnosti misli da se plaće saborskih zastupnika ne bi trebale povećavati. I ako smo iskreni i ako smo zaista otvorenoga srca onda ćemo reći da, u ovom trenutku nije primjeren trenutak. Možda za koju godinu kad budu drugi imali onda ćemo imati i mi. I na to tada nitko neće obraćati puno pažnje. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivice Mišića. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Bunjac, pozorno sam vas slušao. Ja ovo sve smatram gospodo populizmom. Ovo je priča koja se priča već 25 godina. Mi se nikad nismo trznuli i rekli šta je problem? Nije problem Hrvatski sabor, nije problem plaća hrvatskih sabornika. Problem je promašaja u ovoj državi. Zato je narod siromašan u javnim nabavama, prodajom INA-e, prodajom Croatia osiguranja, prodajom i pretvorbama. To je problem i zašto su građani siromašni. Mi možemo ne uzeti ovdje plaću u Saboru opet opet će građani biti siromašni i to nije rješenje. Ja ne mislim da je to rješenje, a da je to istina ja želim da se plaće ne bi trebale povećati u Saboru, ja to podržavam. Međutim, gospodo, ja sam privrednik, ja dvije godine nisam otišao na godišnji odmor, gledam kako ću svojim radnicima isplatiti plaće i kako ću im sve više dati da i oni kao ljudi dobro žive, toga se ne stidim ni u gradu gdje ja živim. Međutim masa obrtnika, privrednika ne može isplatiti plaću svome radniku. Nije kriv već jednostavno ne može ili propada ili zatvara ili se ubijaju čak pojedini ljudi, to je problem gospodo. Nije problem da mi populiziramo da li je ovo i evo što je malo prije rekao Bulj, pa gospodo mi smo bili u MOST-u. Pa zašto su Lovrinovića nisu prihvatili kao ministra ili bilo šta u MOST-u? Nisu htjeli sposobne ljude. Nisu htjeli. Pa onda vi recite da li taj čovjek valja ili ne valja. Koliko mi gubimo u javnim nabavama, evo Lovrinović je izračunao, od 200 tisuća 10 milijardi 2 milijarde kuna uštede. Da li je netko prihvatio? Ma nije prihvatio, a štedimo

saborske plaće u državnom proračunane predstavljaju neku osobitu stavku. Kao što ste rekli taman da mi plaće ne dobivamo stanje u ovoj državi se ne bi bitno promijenilo. Međutim, ovdje se ne radi o financijskoj razini nego se radi o simboličkoj razini i to je ono što je bitno za shvatiti, mi ovdje ustvari pošaljemo jednu poruku da u Saboru više nećemo poticati one koji su ovdje došli radi zadovoljenja vlastitih materijalnih interesa i osobnih užitaka, nego da ćemo ovdje tražiti ljude koji će naporno raditi i doista iskreno se boriti za dobrobit naroda. Dalje što ste spomenuli, stanje u državi. Da, stanje u državi ja sam isto tako siguran da u ovoj državi pravosuđe funkcionira, da se plaće i doprinosi isplaćuju na vrijeme i da se ne isplaćuju na ruke, da se plaćaju prekovremeni sati, da se daju otpremnine niko u ovoj državi ne bi pitao kolike su plaće saborskih zastupnika, nitko. Ljude to uopće ne bi zanimalo. Njih ovo pitanje zanima samo jedino zato što nam šalju snažnu poruku da su oni na samoj granici izdržljivosti da oni više ne mogu, da su očajni i kao što sam rekao u samom svom izlaganju, da žele napustiti ovu predivnu zemlju. Pa zar u ovoj našoj Hrvatskoj nema resursa, nema uvjeta da bi se mogao stvoriti jedan mali raj na zemlji.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bunjac, vi ste rekli u više navrta u svojoj raspravi kakvu mi sada poruku šaljemo ako sebi povećavamo plaće, što to nam skupa treba, apelirate na nas da to ne radimo i cijelo vrijeme govorite vi odnosno mi ovdje. Vidite kolega Bunjac poruka je poslana prije dva tjedna kada se glasalo o poreznoj reformi. Nismo to mi. oni su digli MOST-ovi ministri su u Vladi RH digli ruku za paket zakona kojima se povećavaju plaće državnim dužnicima, njihovi zastupnici su ovdje glasali za poreznu reformu i svojom odlukom omogućili da se te plaće rastu, a onda licemjerno kao što sve rade cijelo ovo vrijeme, nakon nekog vremena sada šalju zakon da bi zamazali oči hrvatskim građanima kao oni se bore da se te plaće ne povećaju. A oni su ih povećali zajedno sa HDZ-om. Pa svima su se povećali kolega Grmoja. Pa što vaša Vlada, vaša i HDZ-ova ne donese uredbu i smanji te plaće, kao što je napravila recimo bivša SDP-ova vlada. Možete vi sada klimati ovdje koliko god hoćete. Vi ste zajedno dignuli ruku za poreznu reformu sa svojim partnerima iz HDZ-a da se te plaće dignu. I mi danas ovdje ne odlučujemo o tome hoće li one rasti ili ne. One rastu, trenutno je na snazi odluka kojima su plaće narasle. I kolege iz MOST-a se uvijek ljute kada njima neko kaže da su oni to donesli, ali su donesli. Ne prozivamo mi MOST što je on u suradnji sa HDZ-om ko što oni govore. To je njihov prirodni partner od prvoga dana. Od prvoga dana su tamo trčali. Nego nije uredu da ovdje prodaju demagogiju do podne na Markovom trgu donose jedne odluke, a onda popodne s druge strane Markovog trga glume glume velike moraliste i predlažu zakone koji bi trebali pobiti zakone koji su oni već donesli. Evo to je tu kolega Bunjac, iako ste vi u svojim replikama već i ukazali na te stvari. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi kolega Branimir Bunjac. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče, prema vama treba biti pošten i reći da je vaša vlada SDP-ova mislim ne konkretno vas osobno u nekoliko navrata i smanjivala plaće saborskih zastupnika. Sjećam se još dok je bila vlada Ivice Račana mislim da je dva puta plaća bila smanjena saborskim zastupnicima. Isto tako kada ste povisivali plaće, kada, prije godinu dana, vi ste odmah donijeli uredbu kojom ste plaće političarima ostavili na istoj razini. I s te strane zaslužujete pohvale. Ono gdje možda biste mogli još dodatno poraditi kada govorimo o ovoj temi je činjenica da neki župani, gradonačelnici imaju veće plaće nego saborski zastupnici, pa čak i ministri a oni se isto tako ne nalaze samo u redovima HDZ-a i MOST-a nego se nalaze i u vašim redovima. Bilo je nekih neugodnih oko toga afera, vi ste ih relativno dobro neke razriješili, tako da evo nadam se da će ovaj zakon utjecati i da se stanje na lokalnoj razini isto malo popravi i da svi zajedno snosimo jedan svoj dio odgovornosti, ali posebno ipak ponavljam ovo je prioritet. Saborski zastupnici su iznad svih njih i saborski zastupnici moraju pokazati primjer. Jer znate ima jedna priča vrlo zanimljiva, kad vi kažete svome djetetu: A zašto gledaš toliko televizor, zašto si toliko na mobitelu, zašto si toliko na računalu? A vaše dijete kao što znate uvijek vam odgovori jedan te isti odgovor: A zašto si ti, tata, toliko puno na mobitelu, na računalu, zašto si ti tako puno pred televizorom? Prema tome, na neki način mi možemo shvatiti ovaj odnos saborskih zastupnika i naroda Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći klub je onaj Promijenimo Hrvatsku u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Marin Škibola. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi zastupnici i zastupnice. Pa evo u prijedlogu zakona MOST-a našao sam neke kontradiktornosti i nelogičnosti, i prije svega populizam. Ovako piše: Na indirektan način sniženjem najviše stope poreza na dohodak dužnosnici će pored drugih skupina zaposlenika ostvariti veću plaću. I sad ovo je bitno: Predlagatelj smatra neopravdanim da državni dužnosnici posebno zastupnici u Hrvatskom saboru ostvare značajno višu plaću nakon što su prethodno izmijenili zakon kojim su smanjili poreznu stopu na visoke plaće. Znači, populizam je zato što se ističe posebno zastupnici u Hrvatskom saboru. Pa zar su zastupnici u Hrvatskom saboru glavna anomalija i glavni problem ovog sustava i ovog društva. U javnom sektoru imamo toliko onih koji opstruiraju razvoj ove države i u Saboru su se znali predlagati dobri zakoni, biti prihvaćeni dobri zakoni, ali onda su oni bili opstruirani i na drugim razinama vlasti. Ne možemo za sve kriviti saborske zastupnike, a u ovom prijedlogu zakona se oni posebno ističu kao najveći problem. A zašto? A zašto? Zbog populizma. Nadalje, riječ je prema mišljenju predlagatelja o svojevrsnom sukobu interesa. Ali o kakvom sukobu interesa? Ja nisam bio u sukobu interesa. Ja sam glasao protiv ove porezne reforme. Prema tome, nisu svi saborski zastupnici u sukobu interesa, tako da ni to po meni ne stoji. Cijela porezna reforma bazirana je na tome da sve ide na korist onih koji imaju visoka primanja. I to je činjenica, da posjeduju visoki kapital. Što je sa plaćama bankara, menadžera nekim u upravama? Znate li koliko srednji menadžer u nekoj stranoj poslovnoj banci ima plaću? 10 tisuća eura, a da ne pričam o članovima uprava itd. Prema tome, zakon koji će ograničiti sada porast plaća državnim dužnosnicima je ništa drugo nego bavljenje posljedicama, a ne uzrokom problema. Znači, uzrok problema se morao spriječiti u samoj poreznoj reformi, a ne sada nekim naknadnim rješenjima koja su zapravo periferne naravi i po meni ne rješavaju ono krucijalno, a to je da će bogatiji biti sve više bogatiji, a siromašniji sve više siromašniji i to je to raslojavanje društva. Bez obzira na ovo izrečeno, podržat ću svaki prijedlog zaleđivanja plaća državnim dužnosnicima iz moralnih razloga, smatram da je to moralno pa tako i ovaj. Ali ono što je bitno za naglasiti da je MOST bio iskren, ne bi dali potporu poreznoj reformi u ovakvom obliku, a sada nastoje sanirati političku štetu prijedlozima koji ne obuhvaćaju one koji imaju mnogo veće plaće od državnih dužnosnika, što sam već naveo. Eto toliko od mene. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Miroslava Šimića. Poštovani kolega Škribola, evo samo kratko objašnjenje. ovdje navođenja „posebno zastupnici“, radi se o tome da smo mi kao zastupnici u Hrvatskom saboru glasovali o pojedinim zakonima pa i o poreznoj reformi koja nama posljedično povećava plaće jer nam smanjuje naše porezno opterećenje. Zbog toga su zastupnici posebno istaknuti. Ne mislimo mi da su zastupnici nekakav dio hrvatskog društva po kojem treba najviše udarati. Sigurno da imamo i u javnim tvrtkama često puta puno veće probleme nego u ovim zastupničkim klupama, međutim, ovim zakonom sada rješavamo državne dužnosnike odnosno njihove statuse. Što se tiče menadžera u privatnim tvrtkama, kako ste rekli, nekih srednjih menadžera i njihovih plaća, mi jesmo za to da se tim ljudima smanji porez i da im posljedično po tom bude povećana plaća. Zbog toga smo i glasovali za ovu poreznu reformu između ostaloga. Kad se povezuje naše glasovanje za poreznu reformu i nelogičnost onda ovakvog jednog zakonskog prijedloga, moram reći da takve veze uopće ne stoje, dakle MOST podržava poreznu reformu koja smanjuje porezno opterećenje građanima koji porez plaćaju. Ali MOST ne podržava to da državnim dužnosnicima u toj poreznoj reformi također porezno opterećenje bude manje. To ne podržavamo ali ne možemo zbog toga ne podržati poreznu reformu nego možemo upravo to što sada radimo, s jedne strane podržati poreznu reformu a s druge strane Izmjenom zakona o državnim dužnosnicima utjecati na to da plaće državnih dužnosnika ne rastu, to smo na kraju i napravili. Hvala.

koeficijenti se smanjuju svima, znači ne samo, tj. prema vašem prijedlogu, ne samo saborskim zastupnicima a vi ovdje ističete posebno saborske zastupnike. Po meni je riječ jednostavno o populizmu. Drugi vaš odgovor na moje izlaganje jest taj što jednostavno radi se o raslojavanju društva. Znači u poreznoj reformi vi ste podržali da bankarima još više rastu plaće a zašto niste oporezivali bankare i onda iz tih prihoda pomogli onima koji nemaju. Iz kojeg razloga u tom smjeru nije išla ta porezna reforma pa se ne bi još više raslojavalo društvo na siromašne i bogate?

ima u sebi dvije greške. Prvo, prva greška, vi o ovom zakonskom prijedlogu raspravljate ovdje kao o nečemu ozbiljnome, ovo je posve neozbiljno. Drugo, vi kažete da će zakon ovaj ograničiti rast plaća državnim dužnosnicima. Neće, on je u prvom čitanju, sutra je naš posljednji radni dan, raspuštamo se, sastati ćemo se opet poslije 15.-oga siječnja. Ovaj zakon napisali su treba vrijediti od 1. siječnja. Nemoguće. Dakle jedan najobičniji MOST-ovski šlamperaj dogovoren sa HDZ-om, 'ajmo varati ljude još malo, nismo ih dosta izvarali do sada, 'ajmo ih još malo varati.

neće biti ništa o ovome što su oni donijeli, to će ostati isto. Uzroci svih dosadašnjih problema u ovoj državi je Narodna banka koja je dozvolila da se naši građani opljačkaju i da dovedu u ovakav nezavidan položaj. A ovo smo rekli da je čisti populizam. Naravno trebalo je banke oporezovati, njihovu dobit smanjiti, njihove kamate gledati kako smanjiti, ne dozvoliti pljačku građana što je dozvoljeno. Mi se sada nalazimo u jednom …/Govornik se ne razumije./…, ne znamo kako izaći iz toga, onda je i najbolje populistički donesti neke amandmane i probati nešto riješiti da bi javnost čula da mi ipak želimo nešto riješiti a ustvari sve je više ne rješivo dok se monetarna i fiskalna politika u ovoj državi ne dotjera onakva kakva bi trebala biti. To je svima jasno samo to nitko neće dotaći i nitko neće pokušati napraviti. Hvala. Odgovor na repliku zastupnica Jelkovac. i dobar dio zastupnika koji stvarno odgovorno obavljaju ovaj posao i ne možemo predstavljati narodu kao da su ti saborski zastupnici glavna anomalija svih problema svih problema koje imamo u državi. Znači ti problemi u sustavu su puno veći i oni se opstruiraju sa svih razina vlasti a ne samo ovdje u parlamentu. Prema tome isticanje da se posebno zastupnicima trebaju zalediti plaće je za mene populizam.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika s konačnim prijedlogom zakona u prvom i drugom čitanju a ustvari javnosti poznatiji kao prijedlog MOST-a o smanjivanju plaća za državne dužnosnike. Kako je predlagatelj i sam istaknuo cilj ovog zakona je urediti plaće državnih dužnosnika tako da ubuduće i osnovicu i koeficijente za obračun plaća državnih dužnosnika utvrđuje Hrvatski sabor. A ne kao da do sada osnovicu svojom odlukom utvrđuje Vlada a koeficijenti su utvrđeni zakonom. Međutim, ipak najvažnija novina u ovom prijedlogu zakona je određivanje novih manjih koeficijenata za državne dužnosnike kako dužnosnicima plaće ne bi u neto iznosu rasle od 1. siječnja iduće godine a primjenom novog Zakona o porezu na dohodak, odnosno primjenom predloženih novih koeficijenata rasle bi značajno manje te bi se tako ograničio učinak porezne reforme u ovom dijelu isključivo na porast plaća državnih dužnosnika. Razmatrajući ovaj prijedlog moram istaknuti da treba uzeti u obzir da su plaće državnih službenika i namještenika uređene Zakonom o državnim službenicima i namještenicima te da su u ovom slučaju koeficijenti utvrđeni Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova a osnovica je utvrđena Odlukom o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike i iznosi 5 tisuća 108,84 kune bruto. Nadalje, u slučaju određivanja plaća župana, gradonačelnika i općinskih načelnika plaću također čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće uvećan za onih 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža a ukupno najviše za 20% a osnovicu i koeficijente za njih određuje svojom odlukom predstavničko tijelo. Pa tako imamo zaista različite plaće na lokalnim razinama a gdje su neke i puno veće od plaća državnih dužnosnika. Nadalje, Zakonom o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika uređuju se plaće pravosudnih dužnosnika gdje osnovica iznosi 4443,958 lipa bruto a najviši koeficijent je čini mi se 7,14. Zašto sve ovo nabrajam? Zato jer smatramo da plaće državnih dužnosnika ne treba promatrati kao izdvojeni segment u cijelom sustavu plaća onih koji čine državnu upravu i lokalnu samoupravu kao jednu cjelinu u javnom sektoru. Klub HDZ-a smatra da treba načiniti temeljitiju analizu plaća u cijelom tom sustavu i nakon toga utvrditi na koji način treba regulirati između ostalih onda i plaće državnih dužnosnika kako ne bismo na ovakav način ishitrenim postupkom ustvari napravili disbalans i u nekim slučajevima i nelogične situacije da recimo jedan državni službenik ima veću plaću od svog nadređenog samo zato što je on državni dužnosnik. Kakvu poruku šaljemo? Ako direktori pojedinih javnih poduzeća imaju veću plaću od državnih dužnosnika. Klub HDZ-a nadalje smatra da umjesto određivanja konkretnog iznosa osnovice za obračun plaće trebalo bi razmotriti mehanizam kojim bi se utvrđivala osnovica u skladu sa ili gospodarskim ili ekonomskim kretanjima kako ne bismo svaki put kada se ta osnovica mijenja sada je predloženo u apsolutnom iznosu morali mijenjati zakon. Nadalje treba razmotriti i odnos koeficijenata između pojedinih državnih dužnosnika jer postoje određene nelogičnosti obzirom na dužnosti koje obnašaju i odgovornosti koju imaju pri tome. Nadalje, trebalo bi dakle sagledati ukupnost cijelog sustava plaća u javnom i državnom sektoru kako bi odnosi bili ujednačeni obzirom na složenost poslova i odgovornost svih dužnosti i plaća koje se za njih primaju. Populističke mjere nisu nikad najbolje i najučinkovitije mjere da nekad mogu imati suprotan učinak od željenog. Hrvatska država i vlast moraju stvarati uvjete za jačanje institucija a u tom pogledu je svakako važan i ljudski faktor odnosno kvalitetna i stručna administracija koja treba biti adekvatno plaćena za svoj rad. Klub HDZ-a nije u načelu protivan prvom djelu prijedloga ovog zakona gdje bi se osnovica i koeficijenti utvrđivali zakonom zakonom od strane Hrvatskog sabora. Međutim, zbog svega ovdje navedenog ne mogu prihvatiti ovakvo smanjenje koeficijenata plaće državnih dužnosnika iz razloga koje smo naveli i koje bi doveli do disbalansa u svim odnosima svih ostalih plaća u cijelom javnom sektoru. Hvala zastupnici Jelkovac. Zastupnik Mirando Mrsić javio se prvi za repliku. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo što HDZ misli o ovom zakonu vidi se i koliko ima zastupnika HDZ-a dvije žene su ostavili da se bore sa ovim zakonom koji ima, je kratak ali u principu je ovaj zakon kukavičje jaje. Jer oduzima se Vladi mogućnost da ona uređuje i da proračun koji se usvoji u Saboru Vlada RH provodi. Što ako Sabor odluči povećati osnovicu za državne državne dužnosnike a da to ne korespondira sa sredstvima koja se nalaze na proračunu, da li to znači da će se ići odmah u rebalans proračuna. I na ovaj zakon bi trebalo vidjeti što misle pravni stručnjaci jer se miješaju ovlasti Vlade i ovlasti Sabora. Nitko ne dvoji da Sabor može donijeti visinu i razinu osnovice, ali je pitanje kako to staviti u kontekst proračuna i sredstva koja se nalaze na poziciji isplata materijalnih prava državnih dužnosnika. Prema tome, mislim da je ovo zakon koji je dosta dvojben, a s druge strane oslikava sukob između MOST-a i HDZ-a jer umjesto ovog zakona vrlo jednostavno smo mogli ili je Vlada mogla donijeti odluku o smanjenju osnovice za određeni postotak kao što je to donijela Vlada kojoj je na čelu bio Zoran Milanović. ovo je samo epilog sukoba oko ovog zakona. Neće se ništa razriješiti samo bacamo prašinu u oči građanima umjesto da se sjednemo i pošteno uredimo cijeli sustav plaća, pa i sustav državnih, plaća Odgovor na repliku zastupnica Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Poštovani kolega Mrsiću zaista naši kolege zastupnici smatraju da se nas dvije možemo nositi s obrazloženjem ovog prijedloga kvalitetno ali nisu nas ostavili nego nisu ovdje u sabornici, trenutno zbog drugih obaveza. Hvala.

nisam mogao predvidjeti da ću se ovoliko složiti sa stavom HDZ-a koliko se slažem danas. Ja ne samo da se slažem sa svim onim što ste vi ovdje rekli, ja se slažem i s ovim zadnjim sad što ste rekli da vaš klub smatra da ste vas dvije cijenjene predstavnice sasvim dovoljne da se obračunate s ovakvim prijedlogom zakona. I jedna bi bila dovoljna jer taj zakon upravo toliko vrijedi. Vi ste rekli da je ovaj zakonski prijedlog ishitren, neuravnotežen, populistički i sve je to točno. On uvodi nered tamo gdje je postao red, on uvodi disbalans potpuni u odnose plaća gdje bi državni službenik kao što ste rekli imao veću plaću od svoga ministra. Mislim ovo je jedan cirkus, ali daj vi meni recite nešto drugo zašto ja vama repliciram, a zašto vi, vi ste koalicijski partner s MOST-om, a zašto zaboga miloga vi maltretirate javnost sa ovakvim prijedlozima zakona jer vi ste jedno tijelo, vi ste koalicija. Pa što se niste na koaliciji dogovorili? Pa što im niste rekli? Pa gledajte ova populistička ishitrena i neuravnotežena, ovaj vaš prijedlog ne može to ići na Sabor. Pazite, ovaj zakon nema ni mišljenja Vlade. Mišljenje Vlade uvijek dolazi kad zastupnici ili klubovi predlažu zakon. Ali Vlada se toliko prezrivo odnosi prema ovom prijedlogu, da čak nije htjela ni mišljenje napisati, pa čak ni negativno. To je ono što Vlada misli o ovom prijedlogu. A sad mi odgovorite a što nas maltretirate kao koalicija? **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku, zastupnica Jelkovac. Poštovani kolega Stazić, ne znam da li bih shvatila ovaj jedan dio vaše replike kada ste rekli da zaista se slažete da smo nas dvije kolegice dovoljne za obrazloženje ovako beznačajnog i bezvrijednog prijedloga. Da li ste time mislili da smo i mi malo vrijedne? Ne znam kako bih to protumačila. S druge strane, na ovaj drugi dio replike moram vam reći, dakle da klub zastupnika je zaseban klub od našeg kluba i sukladno Poslovniku imaju pravo predlagati sve kao i svi ostali klubovi u Hrvatskom saboru. A mi smo tu da se očitujemo svatko prema svojim stavovima. Hvala. Hvala zastupnici Jelkovac. Zastupnik Miroslav Šimić javio se za repliku. **Šimić, Miroslav (MOST)** Poštovana kolegice Jelkovac, evo htio sam samo ovako jednu stvar napomenuti kad ste govorili o tome da ćemo se dovesti u situaciju da pojedini državni službenici imaju plaće veće od državnih dužnosnika. Pa evo moram reći na žalost, istina na žalost mi tu situaciju imamo već danas. Imate tri konkretno radili smo usporedbe, imate tri pozicije državnih službenika koji imaju veće plaće od saborskih zastupnika. I to nije ništa novo. Slažem se sa vama da moramo mijenjati i druge zakone i te stvari dovesti u red. Žao mi je samo što evo o ovom ipak ne raspravljamo po hitnom postupku i što neće biti na snazi snazi od 1.1. što je kolega Stazić bio i rekao da evo to tako piše, a nema smisla o tome raspravljati jer neće biti na snazi od 1.1. Neće biti na snazi između ostalog klub SDP-a to nije podržao. Koliko su ovo ozbiljni zakonski prijedlozi ili neozbiljni i o tome ćemo moći danas razgovarati ovdje. Ali koliko sam čuo SDP je najavio da će podržati ovaj zakonski prijedlog ako mi podržimo neki drugi, što znači da bi podržali i ovaj neozbiljni

nije opravdanje da tu situaciju još više pogoršavamo. Dakle, naš klub smatra da zaista nije niti dobro, niti pravedno, a u konačnici ne pridonosi ni efikasnosti sustava da nadređeni službenik, tj. da nadređeni po položaju u ovom slučaju državni dužnosnik ima manju plaću od svog podređenog službenika. U ovom slučaju po vašem prijedlogu taj bi disbalans u budućnosti kad bi se ovakav prijedlog usvojio bio još veći. mislim da nije dobro da u ovom Saboru donosimo zakone ishitreno, na brzinu, a da nismo prije toga sagledali kako ukupno djeluju na cijeli sustav. Mislim da možemo bolje. Hvala. Hvala. Zastupnik Željko Lenart javio se za repliku. vidim da koalicijski partneri su napustili brod i prepustili to gospođama da to lijepo odrade. I evo čestitam im na hrabrosti. bila iskrena namjera to bi se riješilo kroz poreznu reformu jer tamo se je to moglo u biti i riješiti na kvalitetan način. Jer na državnom proračunu su i mnogi predsjednici uprava i direktori i svi oni koji nisu dužnosnici, koji još imaju nadzorne odbore, upravna vijeća ili ne znam gdje sjede, koji beru jako velike iznose na svoje račune tijekom mjeseca. Ja mislim da se je trebalo zahvatiti onda svuda. Jer kako kaže Ustav svi smo mi jednaki, pa je onda trebalo jednako zahvatiti na svima onima koji dobivaju svoj osobni dohodak iz državnog proračuna. Na žalost nije se posegnulo niti malo bankarima, uvesti porez. Mogli smo to u susjedstvu vidjeti kako to Orban radi, pa smo i tu mogli popuniti naš skromni proračun koji imamo, koji nam je ovako šupalj i fali mu poprilično toga. Mislim da je zbir dobrih želja. Evo još jednom se pridružujem svima onima koji su čestitali gospođama iz HDZ-a koji brane plave boje. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku, zastupnica Jelkovac. Poštovani kolega, opetovano ponavljam da zastupnici kluba HDZ-a nisu napustili brod, dakle nisu trenutno u sabornici zbog drugih obaveza koje imaju kao zastupnici. ja vas molim da ne oduzimate meni pravo možda samo zato što sam žena da zastupam klub. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Ja bih molio saborske zastupnike da se suzdrže komentara ukoliko nisu zahtijevali repliku. Zastupnik Nikola Grmoja javio se za repliku. doveli do još veće nejednakosti, da bi mnogi imali veće plaće nego saborski zastupnici, nego državni dužnosnici. Spominjali ste županije, spominjali ste gradonačelnike i načelnike. Mi tu situaciju kao što je rekao kolega Šimić imamo i sada. Ja mislim da župan Dubrovačko-neretvanski, znači župan županije iz koje ja dolazim ima veću plaću nego premijer čiji sada je ta situacija na stolu. Mi samo tražimo, znači ovim prijedlogom zakona da sada, znači ne rastu plaće državnim dužnosnicima. Kolega Stazić to naziva smiješnim prijedlogom što u biti znači da on smatra da je Vlada koju je on podržavao bila smiješna jer je donijela uredbu kojom je ograničila rast dužnosničkih plaća. To znači kolega Stazić tvrdi da je Milanovićeva Vlada smiješna. Ova Vlada smatra i premijer Plenković, znači da nije dobro smanjivati plaće odnosno ići sa ovakvim prijedlogom zato nemamo podršku i mi tu podršku tražimo ovdje u Hrvatskom saboru od svih zastupnika koji se s tim prijedlogom slažu i ja ne vidim tu nikakav problem niti je to sukob u Hvala. Odgovor na repliku zastupnica Jelkovac. u ovoj koaliciji dakle ono što ste rekli da i sada postoji disbalans i maločas smo o tome govorili, ja samo smatram da mi kao zastupnici u Hrvatskom saboru trebamo težiti da zakonskim prijedlozima u budućnosti postignemo bolja rješenja od onih koje imamo sada trenutno. Tako da smatram da analizom cijelog sustava plaća u državnom odnosno javnom sektoru možemo iznaći pravednije i bolje rješenje i ajmo se potruditi da to u budućnosti izanaliziramo pa da vidimo šta treba napraviti. Hvala lijepa. da vas upozorim ovo je područje u kojem nitko od nas nije dorastao MOST-u i gdje MOST ima apsolutni primat nad nama svima, a to je područje političkog licemjerja i političke dvoličnosti. Jer samo MOST i kolege iz MOST-a mogu prijepodne otići na Markov trg i dogovoriti zakon sa svojim, ne znam da li partnerima ili suradnicima ili već čim to ćemo jednog dana definirati o poreznoj reformi, samo MOST može doći u Sabor dignuti ruke za taj zakon i samo MOST nakon toga može predložiti novi zakon kojim ispravlja greške u onom zakonu koji su oni sami donijeli. I onda prodavat priču o tome kako to treba napraviti da bi narodu bilo bolje ili ne znam ni ja čemu. Samo MOST može pričati da će promjena ovog zakona smanjiti plaću županu Dubrovačko-neretvanske županije jer ovim zakonom ta plaća nije niti dirnuta, ta plaća se radi kroz neke druge zakone. Ono što moramo podsjetiti u ovaj relativno kasni sat u ovom malom Saboru, Zakon o poreznoj reformi za koji sad MOST daje kontra zakon da nešto spriječi ne bi bio niti donesen da nije bilo ruku istog tog MOST-a. kolege iz MOST-a vi imate još uvijek onaj divni, lijepi kontrolni paket sa svojim rukicama kada ih dižete, vi donosite te zakone. Ne bi bilo 76 ruku da nije bilo vaših 15, 14, 13 ili koliko ruku imate. Zato ovo što sada radite je krajnje licemjerje i krajnji labuđi pjev. Ovo je licemjerno prema građanima i prema svima nama ovdje, trošite nam vrijeme. Mišljenja Vlada nije bilo, znaš zašto nije bilo mišljenje Vlade jer su svi MOST-ovi ministri dali svoje mišljenje na ovaj zakon i rekli da je sve o.k. jer se tako donose zakoni kroz mišljenja ministara.

Hvala predsjedniče. Poštovani kolega vi ste meni replicirali mada ja nisam nijednom u svom izlaganju u replikama govorila o tome da je ovaj prijedlog MOST-a izraz njihovog licemjerja ili ne znam čega, to su vaše riječi. Dakle ja sam navela iz kojih osnovnih razloga se klub HDZ-a ne slaže s ovim prijedlogom i ne bih sada to ovdje ponavljala. A isto tako samo bih

Rekli ste u svom izlaganju da je ovaj zakon ishitren, da nije sveobuhvatan, da nije obuhvatio sva područja. Čuli smo da je neozbiljan, nepripremljen, a ja bih rekao i da je trošak i pitanje tko će platiti ovaj trošak što mi sada ovdje raspravljamo trošimo struju, grijanje i sve, a nije uopće bilo potrebe da ovaj zakon dođe u sabornicu jer se to moglo riješiti i uredbom Vlade, moglo se riješiti kod porezne reforme. Upozoravali smo da se plaće dižu najviše onim ljudima koji su u javnim poduzećima i državnim upravama koje ne kontrolira ovaj Sabor i da će oni s tim novcem koji će dobiti veće plaće 5, 6 tisuća kuna otići na skijanje u Austriju, Njemačku, Italiju a neće trošiti u Hrvatskoj. I tek na pritiske, recite mi da li je istina, tek na pritisak novinara su se sjetili gospoda kolege partneri vaši da treba nešto učiniti da plaće saborskim zastupnicima ne rastu jel su u kampanji obećali da će smanjivati plaće saborskim zastupnicima. I ja se osobno slažem da nama plaće ne trebaju rasti, ali ne mogu prihvatiti, a vjerujem da ni vi svi ne možete prihvatiti da se troši novac poreznih obveznika kroz neozbiljne i nepripremljene zakone. Pa što vi mislite o tome. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Poštovani kolega zastupniče, pa ja smatram da svaki prijedlog koji dođe pred nas zastupnike zaslužuje raspravu i tako je i do sada bilo bez obzira koliki je bio stupanj njegove pripremljenosti ili ne, mi smo tu zato da raspravljamo i da iskažemo svoje stavove o njemu, tako da ne bih se složila s ovim argumentom da smo sada tu bespotrebno. A što se tiče vašega pitanja prema meni da vam odgovorim o pritisku medija na MOST ja vam na to zaista ne mogu odgovoriti jer nema tih saznanja. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Jelkovac. Zastupnik Miro Bulj javio se za repliku. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo vidimo kolegice da su svi protiv MOST-ovog prijedloga šta naravno vi ste u pravu kada kažete da ima svaki klub pravo predlagati zakonska rješenja. Pa vidimo evo i gospodin Pupovac kaže čudom se čudi pardon Stazić se čudom čudi da HDZ podržava vas, podržava svim srcem kada se radi o njegovome džepu. Naravno da HSS ne podržava ovaj naš prijedlog o plaćama. Naravno. Jer da se Stjepan Radić digne ponašanjem HSS-a u posljednje vrijeme, ne znam što bi taj čovjek kazao. U biti okreću mu se kosti u grobu. Prema tome, svaki saborski zastupnik i svaki klub ima pravo davati svoj prijedlog i nema pravo nitko osporavati niti jednome klubu, nitko Nitko od saborskih zastupnika. Ovo je predložilo 15 saborskih zastupnika, a vi se zapitajte i komentirajte zbog čega vi ne dajete svoje prijedloge. Šta bude dobro, ja ću vam potpisati.

Trebali ste upozoriti saborskog zastupnika da nisam replicirao njemu nego gospođi Jelkovac, a on meni se obraćao i HSS-u. Ja sam rekao da sam protiv povećanja plaća saborskim zastupnicima, a nijedno ime i nijednu stranku nisam spomenuo u svojoj raspravi. Ako se on prepoznao, žao mije. Ja bih samo htio upozoriti budući da trenutno traje rasprava i budući da saborski zastupnik ima pravo komentirati ono što je iznijela u raspravi zastupnica i isto tako komentirati u toj raspravi usmjereno na njezinu temu stav drugih saborskih zastupnika iznesen, i to se ne može tretirati udaljavanjem od teme. To je razlog zašto sam dopustio. Odgovor na repliku zastupnika Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani kolega Bulj, vi i ja se slažemo, dakle, ja sam i u svojoj prijašnjoj replici tvrdila da je zaista vaše pravo kao kluba zastupnika kao što je i pravo svih klubova u Hrvatskom saboru da ističete prijedloge, a naše je kao zastupnika da o njima raspravljamo. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem. U ime Kluba SDP-a za sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Peđa Grbin.

Peđa (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Mi danas raspravljamo o Zakonu o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, ali prava tema ove naše današnje rasprave je vjerodostojnost i dvoličnost. Da bi govorili o vjerodostojnosti i dvoličnosti kada razgovaramo o ovoj temi, a to je tema plaća državnih dužnosnika i njihovih primanja, moramo se vratiti malo u prošlost i sjetiti se vremena također jedne velike ekonomske krize koja je 1998. godine tresla svijet, mislim da se radilo o ruskoj krizi, a naravno odrazilo se i na Hrvatsku te je dovela do velikog smanjenja pada bruto društvenog proizvoda. U tim vremenima tadašnja vladajuća stranka HDZ donosi 1999. godine Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika koji diže plaće, primanja državnih dužnosnika na razine koje su višestruko veće nego što ih oni imaju danas. Jedna od važnijih tema u kampanji 2000. godine odnosno za izbore koji su se dogodili 3. siječnja 2000. godine su bile upravo te plaće. I SDP i naši koalicijski partneri su odmah nakon stupanja na vlast zajedno bez pompe, bez ovakvog cirkusa niti mjesec dana nakon formiranja Vlade u veljači 2000. godine donijeli zakon kojim su promijenili koeficijente, zajedno u dogovoru bez prevaljivanja odgovornosti na treće strane. U duhu nekih poznatih ljudi potporu nismo tražili, a pitanje bili bi je dali. 2011. do 2016. godine opet sa više-manje istim koalicijskim partnerima tri puta smo smanjivali plaću državnim dužnosnicima. Tri puta. Sa 4.630 osnovica je smanjena na 3.890 kuna ili elementarnom matematikom za 16 Da li je bilo cirkusa oko toga? Nije. Da li je bilo tiskovnih konferencija oko toga? Nije. Da li je bilo rasprava u Hrvatskom saboru oko toga? Nije. Zašto? Jer smo znali što moramo napraviti, jer smo prihvatili odgovornost i dogovorili smo se s onima koji su s nama preuzeli tu odgovornost za upravljanje Republikom Hrvatskom i napravili smo pravu stvar. S druge strane, prava političkih dužnosnika bila su tema i kampanje 2015. i kampanje 2016. godine. Pa smo 2015. godine govorili o plaćama u iznosu od 9.999 kuna. 9.999 kuna. Sjeća li se tko toga? To su bili uvjeti inače za formiranje vlasti, uvjeti za formiranje vlasti. Naravno, nakon dolaska na vlast o tome niti riječi. 2016. godine postavlja se 7 jamstava. Jedno od tih jamstava su i prava dužnosnika, ali prije svega saborskih zastupnika jer su oni tu najsporniji. I govori se o onih famoznih 6 + 6. A da li tih famoznih 6 + 6 za saborske zastupnike ukinuto? Nije. Jer smo promijenili Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika, ali smo zaboravili promijeniti Zakon o pravima saborskih zastupnika pa je u tom zakonu koji koji se primjenjuje na nas saborske zastupnike 6 + 6 ostalo. Inače, inače samo da znate i Zakon o pravima i obvezama saborskih zastupnika je bio u proceduri, ali u njemu se nije predložilo mijenjanje one odredbe od 6 + 6, vjerodostojno nema što. Gospodin Petrov koji trenutno sjedi iza mene predstavljajući ta jamstva rekao je da u njih ulaze i primanja prilikom predstavljanja. To su njegove riječi. Pogledao sam na internetu, neki zaboravljaju, za njih je tu google, on pamti sve. I vrlo je jasno to rečeno. To su bili uvjeti za ulazak u koaliciju. Koalicija evo danas broji 2 mjeseca ali to se ne ispunjava. HDZ je vrlo jasno iznio zbog čega ne želi podržati ovaj zakon. A da bi ušli u koaliciju s njima kolege iz MOST-a su to tražili, to je vrlo vjerodostojno i licemjerno, ovisno kako gledate. Danas, danas od koga traže potporu? Od nas. Od nas iz oporbe. I možete se vi zavaravati da ne tražite potporu od oporbe jer je tražite. Kada vi govorite o saborskim zastupnicima od kojih tražite potporu obraćate se prije svega nama, ne samo zato što smo mi jedino trenutno u sabornici nego zato što su vam vaši koalicijski partneri jasno rekli da vam potporu za ovo dati neće. Kolega iz mog kluba koji su govorili prije mene na neki jak način su se poigravali, da ne kažem ismijavali vaš prijedlog i imali su dobre razloge za to. Jer ponoviti ću, kada smo mi iz SDP-a to htjeli napraviti onda smo to napravili. Sjeli smo sa našim koalicijskim partnerima, razgovarali smo a vjerujte ti razgovori često nisu bili laki niti ugodni i niti trebaju biti takvi jer se radi o važnim stvarima a odgovornost za upravljanje jednom državom je važna stvar. Ali smo se dogovorili i onda smo to napravili. Mi smo politiku vodili djelima a ne riječima. Vi ju vodite riječima i tražite od nas potporu. E pa mi vam sada kažemo, mi smo vas spremni poduprijeti. Jesmo, što god mislili o ovom zakonu, pa čak zato što među nama ima onih koji misle da je on loš, a je on skandalozan ali svejedno smo vas spremni poduprijeti a reći ćemo zašto. Zato što vam nudimo političku trgovinu. Mi vam sada nudimo političku trgovinu ali ne iza stola, ne iza zatvorenih vrata, odavde sa ove govornice, sa ovih saborskih klupa. Nudimo vam jasnu političku trgovinu. Klub zastupnika SDP-a podržati će Zakon o pravima i obvezama državnih dužnosnika, podržati će smanjenje plaća državnih dužnosnika ukoliko Klub zastupnika MOST-a pristane na naš uvjet a to je povećanje plaće radnicima koji u Hrvatskoj primaju minimalnu plaću i to upravo na način kako smo predložili, na 45% prosječne plaće u RH počev od 1. siječnja 2017. na 50% prosječne plaće u RH počev od počev od 1. siječnja 2018. Ima onih koji se čude, kažu pa kako možete ucjenjivati ako podržavate i jedno i drugo a ja ću vam reći kako. Prvo, učili smo od onih koji na političkoj ucjeni grade svoju političku karijeru, legitimno je učiti. I mi to činimo. A drugo i to je glavni razlog, mi smo u ovom trenutku potpuno svjesni da kao klub koji ima 37 zastupnika nemamo političku snagu da samostalno donesemo Zakon o minimalnoj plaći. I kao što smo plaću dužnosnika za vrijeme našeg mandata smanjili za 16% tako smo minimalnu plaću za vrijeme tog mandata povećali za 14% a istovremeno smo ju do kraja mandata oslobodili od poreza na dohodak. Tako da je neto povećanje minimalne plaće u RH gotovo dosegnulo 18 ili 19%. Dakle povećali smo minimalnu plaću za veći postotak nego što smo smanjili plaću državnih dužnosnika. Hoćemo to napraviti i sada. Za to nam trebaju partneri. Te partnere ne možemo tražiti unutar opozicije jer nemamo dovoljno glasova, tražimo je kod vas. I spremni smo s vama sudjelovati u političkoj trgovini kako bi ostvarili svoj cilj koji je nama daleko bitniji. Međutim, kako to obično biva od javne političke trgovine nema ništa. A znate kako to znamo? Zato što je Zakon o minimalnoj plaći u saborsku proceduru upućen istoga dana kao i Zakon o izmjenama i dopunama, pardon, Zakon o izmjenama Zakona o pravima državnih dužnosnika, istoga dana. Istoga je dana uvršten u dnevni red ali o njemu ne raspravljamo. On nije došao na sjednice odbora, kada smo tražili da se sjednice odbora, u njihov dnevni red uvrsti minimalna plaća, to nije prihvaćeno jer je očito vladajućima a tu su bili jedinstveni, vladajućima bitnije igrati se, bacati prašinu u oči javnosti nego povećati minimalnu plaću, nego učiniti ono što je bitno za život onih hrvatskih građana koji imaju najmanje. Predsjednik Sabora je meštar ceremonije, u punom smislu te riječi, ne u negativnom nego u onom najpozitivnijem. Predsjednik Sabora ima ovlasti odrediti što će biti na dnevnom redu a što neće. Ovaj zakon jest Zakon o minimalnoj plaći nije zato što to očito nije bitno. Klub zastupnika SDP-a ostaje pri svom stavu, mi ćemo o ovom prijedlogu biti suzdržani a naša ponuda vam je do daljnjega na stolu. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Grbinu. Prvi zastupnik koji se javio za riječ je zastupnik Mirando Mrsić. Hvala lijepo. Ja bih kolega Grbin citirao članak koji kaže da se definiraju plaće dužnosnika sa koeficijentima pa u stavku 3. kaže dužnosnicima u Uredu predsjednika Republike koeficijent za izračun plaće utvrđuje predsjedniku RH a u skladu sa odredbom stavka 3. ovoga zakona, dakle predsjednica republike može i zanemariti ovo smanjenje plaća, može odrediti koeficijente više nego što ih ima, može iz ovog spiska izabrati koeficijente koje hoće. Dakle to je nešto što ovaj zakon, zakon nudi. Opet napominjem da zakon nema niti procjene fiskalnog učinka, dakle nešto što bi trebalo jasno biti, jasno smanjuju se plaće barem po ovom zakonu ali je PFU obrazac za sve zakone obavezan pa čak i za one kada nema financijskog učinka i to treba napisati napisati točno i jasno zbog čega nema. I opet napominjem da umjesto da se donese uredba Vlade gdje bi se ograničile plaće dužnosnika vrlo jednostavno kao što se danas donijela odluka da će se isplatiti božićnice do kraja do kraja ovog mjeseca ali ne znam iz kojih sredstava jer u proračunu tih sredstva nema. Ovdje se ta ovlast Vlade prenosi na Sabor što znači da će Sabor odlučivati o svojim plaćama ali bez mišljenja Vlade. Vrlo kompliciran sustav a može biti vrlo jednostavno ali očito da nema suglasja između MOST-a i HDZ-a o Vladi jer bi imali mišljenje Vlade na ovaj jednostavan i kratak zakon. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala vama. Zastupnik Grbin odgovor na repliku. Inače kolega Mrsić znate li koji bi ministar trebao pripremiti mišljenje za ovaj prijedlog zakona? Potpredsjednik Vlade i ministar uprave koji dolazi iz kvote upravo one stranke koja je ovo predložila. Pa mogao se toliko potruditi da mišljenje pripremi, uputi na Vladu pa neka ga Vlada odbije i nek Vlada predloži drugačije mišljenje, nek se o tome raspravlja ali niti to. Međutim, ukazat ću vam na jedan drugi detalj koji govori o tome koliko vladajući uključujući i MOST vjeruju da će se ovaj zakon usvojiti a taj argument proizlazi iz proračuna za 2017. godinu. Ne znam da li ste primijetili ali troškovi za rad Sabora uključujući sve troškove i materijalne troškove i plaće itd. rastu. Dakle vladajući uključujući i MOST koji je na svim odborima podržao proračun za 2017. godinu uopće ne vjeruju da će se ovaj zakon usvojiti. Što je to drugo onda nego bacanje prašine u oči? Hvala. Zastupnik Nikola Grmoja javio se za repliku. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče, kolega Grbin vi ste pričali o vjerodostojnosti jeste li čuli možda za gospođicu ili gospođu Biljanu Gaču? Ona je sjedila u ovom Saboru dan ili dva i uzela je privilegiju 6+6. Niti jedan MOST-ov zastupnik koji je sjedio u prošlom sazivu Saboru a koji sada nije u ovim klupama nije iskoristio tu privilegiju. To pokazuje tko je vjerodostojan a tko nije vjerodostojan. Kada smo predlagali ove zakone vi ste tražili ocjenu ustavnosti. Očit je smjer u kojem MOST ide, smanjenje privilegija saborskih zastupnika. To je vidljivo iz našeg prijedloga da se kažnjava nedolazak zastupnika petkom, to je vidljivo iz toga da više se neće ponoviti Biljana Gaća ako prođe naš prijedlog. Imali ste priliku to mijenjati niste. Ovo što ste rekli da je vaša Vlada ograničila, smanjila rast plaća dužnosnika to je istina i na tom vam čestitam, o tome nitko ne spori, problem je jedino što vaš kolega Stazić ovaj naš prijedlog naziva smiješnim a to je napravila upravo vaša Vlada, Milanovićeva Vlada. MOST ima jasan smjer, smjer je takav da privilegije saborskih zastupnika treba ograničiti, da one koji svoj posao ne obavljaju savjesno da ih treba kazniti i da nam se više nikad ne ponovi Biljana Gaća koja evo čujem će možda biti i predsjednica Foruma mladih SDP-a. Vidite iskreno rečeno ja se nadam da će kolegica Gaća se ponoviti i da će što je prije moguće sjediti u ovim klupama jer je i ono kratko vrijeme nažalost kratko vrijeme u kojem je bila u Saboru pokazala kako i netko tko je po godinama mlad može biti odgovoran u svojem radu. A vi bi trebali znati cijelu historijografiju njenog ulaska u Sabor i toga da je ona zbog toga izgubila posao i da se nije imala gdje vratiti i da je isključivo i jedino zbog toga uzela ono ono što joj po zakonu pripada. A zanimljivo je kao Biljanu Gaću prozivate zbog toga što je uzela ono što joj po zakonu pripada, a kada jedan kolega iz vaše stranke uzme ono što mu po zakonu pripada iako je to u 2016. uzelo još samo uz njega dvoje ljudi u RH i na temelju toga si izgradi kuću onda je to uredu. Znači kad Biljana Gaća nešto napravi onda to ne valja, a kada netko tko je iz MOST-a to napravio onda je to uredu. I to je ono licemjerje o kojem sam ja vama govorio. Međutim, kolega Stazić je bio vrlo jasan u tome zašto je ovaj prijedlog zakona nazvao smiješnim. To što vi zabijate glavu u pijesak i što se od vas te strelice odbijaju kao da ste od teflona je vaš problem. A kolega Stazić vas je prozvao smiješnima iz jednog jedinog razloga. Vama je uvjet za ulazak u koaliciju s HDZ-om bilo smanjenje prava državnih dužnosnika. Vama je uvjet za ulazak u koaliciju s HDZ-om bilo smanjenje plaća državnih dužnosnika. Prava državnih dužnosnika nisu smanjena, plaće nisu smanjene a vi u koaliciji ostajete. Jel to dvolično? Za mene je. Poštovani kolega Grbin, evo samo da vam odgovorim što se tiče prava državnih dužnosnika. Da, smanjuju se prava državnih dužnosnika. Jedan od smanjenja je ukidanje prava 6+6 za one koji se ovdje nalaze 3 dana kao što se nalazila vaša kolegica pa pa ih onda poslije toga koriste godinu dana. To smo napravili. Napravit ćemo još neke stvari, jer kao što znate dolazi drugo čitanje, izmjena Zakona o pravima zastupnika u Hrvatskom saboru. No, nisam zbog toga htio replicirati nego zbog jedne druge stvari. Što se tiče minimalne plaće o kojoj ste govorili i za koju u MOST-u kako tvrdite, kako govorite nudite političku trgovinu pokušali ste ovdje koristeći koristeći postotke ili nekakvu statistiku za koju često kažu da je dobar način za prijevaru, da govorite kako evo SDP nešto kvalitetnije riješio odnos minimalnih plaća i plaća državnih dužnosnika. Evo ja ću vas samo podsjetiti da je SDP u svojoj Vladi 2013. podigao minimalnu plaću za 30 kuna, 2015. za 90 kuna, a ova Vlada je podigla minimalnu plaću za 156 kuna. Mi smo s tim zadovoljni, mi to podržavamo i mislimo da će prostora za nova povećanja biti, ali ne u ovom trenutku. Međutim, ono što je meni zanimljivo, odnosno ono što je meni apsurdno da vi postavljate situaciju na sljedeći način. Ili ćemo podići minimalnu plaću koju vi niste podigli koliko je podigla ova Vlada, u dva puta niste je toliko podigli. Ili ćemo mi podići svoje već maksimalne plaće. Kako vi povezujete s jedne strane minimalnu plaću i svoju vrlo visoku plaću saborskog zastupnika. Nikako se to povezat ne može, nego se događa sljedeće. Tražite izliku da ovaj prijedlog ne podržite, a izliku ne možete naći. Zahvaljujem uvaženom kolegi Miroslavu Šimiću na replici. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Kolega Šimiću, ponovit ću još jednom. Promijenili ste Zakon o državnim dužnosnicima koji sada opet mijenjamo prije dva mjeseca. Zakon o pravima i obvezama državnih dužnosnika ne regulira 6+6 za saborske zastupnike već to regulira Zakon o pravima saborskih zastupnika. Njega promijenili niste što znači da svi oni koji su ovdje bili i 24 sata još uvijek mogu iskoristiti prava koja mu tim zakonom pripadaju. Dakle, ne govorite istinu, da ne kažem nešto grublje od toga. E sad vratimo se na pitanje minimalne plaće. Izuzetno mi je drago što ste napokon nakon 6 dana što vas pokušavamo natjerati da nešto o tome kažete izrekli svoj stav. I napokon ste rekli da smatrate da minimalnu plaću u Republici Hrvatskoj ne treba podići na 50%. Hvala vam na tome. I hvala vam na tome jer sada znamo gdje smo, sada znamo da s vama o pravima radnika uopće ne treba razgovarati. Naša ponuda i dalje ostaje na stolu. I sada kad govorimo o povećanju plaća drugima to neću govoriti, ali vama hoću jer ste vi pravnik, jer bi vi morali znati kako je uređena plaća u hrvatskom zakonodavstvu. Članak 92. Zakona o radu kaže da se plaće u Republici Hrvatskoj određuju u bruto iznosu. To znači da poreznom reformom ne rastu plaće državnih dužnosnika već raste udio iz plaće koja ostaje ista, koji će im biti isplaćen neto na ruke, a smanjuje se iznos koji će pripasti putem poreza na dohodak lokalnoj samoupravi. Dakle, to je istina. Mi ne govorimo o povećanju ili smanjenju kada govorimo o poreznoj reformi, već o tome da li će više doći nama ili će više biti javnim servisima. I to je istina. A vidim da mi vrijeme ističe, ali još par kolega je diglo repliku, pa ću imati vremena odgovoriti. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Grbinu na odgovoru. Sljedeći za repliku se javio uvaženi kolega Marin Škibola. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora, kolega Grbin. Evo raspravljamo o plaćama državnih dužnosnika, međutim nitko nije spomenuo plaću guvernera na primjer Centralne banke. Najviše instance ovog sustava i države su premijer i predsjednica države i oni imaju plaću oko 20000 kuna, a guverner Centralne banke ima plaću preko 30000 kuna i on nije uopće uključen u ovo smanjivanje koeficijenata plaća državnim dužnosnicima. Eto, htio bih vas zamoliti da to iskomentirate malo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Marinu Škiboli na replici. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (HDZ)** Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Davor Vlaović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolega Grbin. Vrstan ste pravni stručnjak, dugi niz godina ste u Saboru i u ovom svom izlaganju ste iznijeli niz točnosti o smanjenju plaća saborskih zastupnika, državnih dužnosnika, ali treba reći i istinu da je u tom trenutku smanjivana odnosno zaustavljen rast plaća i nastavnika, učitelja, ljudi u državnoj javnoj upravi i da su i oni iznijeli taj teret i da su imali i potpisan sporazum, da kad bude se bude se popravila gospodarska situacija bude rast bruto društvenog proizvoda u Republici Hrvatskoj, da će im se povećati plaće. I započeti su pregovori. Bila su i obećanja dva plus dva, tri plus tri posto. Na kraju kad se vidjelo da nema interesa ili novca za to pita se pravna valjanost tih sporazuma. Pa se pitam da li je i pravna valjanost ovakvih zakona koji nisu do kraja pripremljeni, koji nisu sveobuhvatni, gdje nema mišljenja Vlade, gdje nema mišljenja zainteresirane javnosti da li je to pravno valjano i zašto onda uopće raspravljamo ako ovakav zakon nije pravno valjan. A isto tako rekli ste da nema nikog osim vas SDP-a, MOST-a u sabornici. I mi iz HSS-a smo tu i mi smo govorili u okviru okviru rasprave o poreznoj reformi, o minimalnoj plaći i tražili da ona bude dio tog paketa i da bude 3800 kuna. i slažem se s vama da minimalna plaća mora ići pod hitno u raspravu i rast da ovih 156 kuna nije dostatno i mi smo u ime kluba i pisali Vladi da dali bi mogli živjeti s takvom minimalnom plaćom. A isto tako mislim da treba razmišljati pod hitno i o umirovljenicima jer su mirovine ispod 40% prosječne plaće u RH pa onda kada već raspravljamo o plaćama o dužnosnicima o svima mislim da treba sveobuhvatno riješiti to i učiniti pravednim da i oni koji imaju najmanje dobiju novce. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Davoru Vlaoviću. Odgovor uvaženi kolega Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem. Prvo moja ispravka, možda sam tu malo pogriješio. Ja sam bio u uvjerenju da sam rekao da se kolege iz MOST-a obraćaju oporbi i da od oporbe traže potporu i tu doista moja isprika ako nisam bio dovoljno jasan u izričaju jer to je sukus cijele moje rasprave, da s jedne strane su postavili uvjete za ulazak u Vladu, a s druge strane kada ti uvjeti evidentno nisu ispunjeni oni i dalje ostaju u Vladi, ali od oporbe traže da izglasa njihova jamstva kako bi valjda pred sobom kada se gledaju u ogledalo ili ne znam što mogli mirnije spavati i sa sobom funkcionirati. Da se vratim na početak vašeg izlaganja. Doista ste u prvu i to je točno i mi to nikada nismo krili. Mi smo smatrali da je u trenutku kada se iz razloga što se mora intervenirati u primanja prije svega u javnima, ali i u državnim službama onda mora intervenirati i u primanja državnih dužnosnika. I sjetit ćete se da su za vrijeme mandata SDP-a i naših koalicijskih partnera bile dvije porezne promjene koje su se ticale poreza na dohodak. Prva je bila ona porezna iz 2012. koja je utjecala na način da su sve dužnosničke plaće smanjene, ali nismo tada zbog toga dizali osnovicu, ona je ostala ista. I neto iznos koji smo nakon toga primali je smanjen. Nakon toga smanjivali smo osnovicu, smanjivali smo i neka dodatna prava koja su se ticala između ostalog zastupničkog paušala i onda na kraju kada smo 2014. mijenjali porez na dohodak bila je odluka da će se smanjiti jer je to pravedno. I jednostavno u tom kontekstu mislim da smo postupili ispravno, ali najispravnije smo postupili što od toga nismo radili cirkus. Evo to bi bio moj odgovor. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Grbinu na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Grbin. Postoji dakle kao što se čulo u vašoj raspravi sada određeni zakoni koji možda nisu posve u skladu sa moralom ali neki ih ljudi koriste, pa je tako recimo MOST iskoristio pravo da uzme od Živog zida milijun i pol kuna koji im ne pripadaju. Jesu doduše zakoniti ali im ne pripadaju, s obzirom da je naš zastupnik prešao u njihove redove i prijavio se pod njihovim imenom iako su birači drukčije htjeli, oni nisu glasali za MOST nego za Živi zid i uzeli su te novce. Pa evo sada kada su toliko moralni nisu za zloporabu zakona, neka nam ih vrate pa onda mogu vas prozivati za nekakvih 6+6, 3+3 šta ja znam koliko. A inače kada ste spominjali ona obećanja niste bili posve precizni moram vas upozoriti jer je tih 9.990 kuna bilo predviđeno samo za prvu godinu, a za drugu još 50% dolje znači otprilike 4.998 pa pa je bilo rečeno da će biti 999 kredita za mlade poduzetnike od 99.999 kuna bez kamata i onda na kraju ideja da će Sabor imati samo 99 zastupnika. Pa bih vas ja molio s obzirom da vas predstavljaju kao stručnjaka za ustavno pravo da nam kažete, da li je po Ustavu moguće imati 99 zastupnika u Saboru. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Branimiru Bunjcu na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Po ovom sadašnjem nije i to znate i vi i zato me i pitate. Krenut ću, dosta ste pitanja postavili, krenut ću od kraja tako mi je lakše. Zaboravio sam evo doista bilo je toliko tih obećanja da sam na neka i zaboravio i hvala vam što ste me na njih podsjetili. Ali opet kada prozivate MOST zbog otimanja zastupnika, ne mogu se ne prisjetiti da je MOST prizivao neke kolegice i kolege koji su i danas zastupnici u Hrvatskom saboru, da su prije godinu dana na isti način njima oteli novac pa prije konstituiranja Sabora formirali svoju stranku koja je primala taj iznos. Znači ono što su danas napravili, što im je danas uredu, prije godinu dana im je smetalo. Ali ima tu i kod vas jedna mala nedosljednost jer kada prozivate MOST zbog toga onda bi bilo uredu da i kolegu Pernara jer on je na izbore išao kao Živi zid, a danas se pred svima nama deklarira kao Abeceda demokracije, tako se prijavio i tajništvu Hrvatskog sabora. Predsjednik vaše stranke koji sjedi pored vas je rekao da je to sve napravljeno u dogovoru iako on nije član te stranke da bi novac išao na račun Abecede demokracija. Tako da nažalost, svako kada se malo zakopa može se naći kod njega malo skretanje i iskorištavanje onoga što je zakonito, da li je normalno prosudit će javnost. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Peđi Grbinu na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Grbin vi ste pravi ekspert stručnjak, bili ste predsjednik Odbora za Ustav … pravno iskustvo imate i sigurno poznajete ovu materiju o čemu govorimo i naravno da iz opozicije i oporbe morate iznositi neke činjenica. Međutim, je činjenica da vi kao ekspert pravni je nevjerojatno kad govorite u svojoj karijeri evo političkoj ovdje, pa vi ste poslije referenduma koji je održan u Republici Hrvatskoj kazali da bi trebali saborski zastupnici glasati o tome referendumu. Ili primjera evo Tompson ne smije pjevati pjesmu u Puli, … se spominje „Za Dom spremni“, a vi to možete pjevati i danas prozivati taj pozdrav. Zaista to da se dogodi ljudima koji su ne-pravnici koji površno mogu sagledati stvari, ali od vas te stvari nisu baš bile očekivane. Htio bih kazati tako i u ovome slučaju. Toliko nabacivanja blata na MOST cijelo vrijeme sa govornice pa do gore kao da smo mi krivci za svih 20 godina što se događalo danas u hrvatskoj politici. Kolega Škibola je dobro rekao, mi imamo Hrvatsku narodnu banku gdje čelni čovjek te banke zapošljava i određuje visinu plaće i ima carstvo, a upoznat je s time da se MOST oko toga i prethodnoj Vladi borio i da je 12 ljudi, i jedan od razloga je i taj čega je pala Vlada. Dobro se sjećam tih detalja, međutim nećete istinu pogledati u oči. Ali nadam se da vi kao stručnjak da možete pronaći ovdje i dobrih elemenata. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Grbin. Izvolite. Zahvaljujem. Šećer dolazi na kraju. Čekao sam vašu repliku. Na trenutak sam se i uplašio da niste dignuli pločicu, ali naravno da je taj strah bio bez ikakvog temelja. Kolega Bulj, kolega Bulj, sad ću se još malo nabacivati blatom na vas i prozvati vas za licemjerje. Da, kolega Škibola je govorio o Narodnoj banci. Kolega je upozorio na jedan problem i ja se moram složiti s njim. Doista, i to je nešto što bi trebalo urediti. Ali, kolega Bulj, vi ste sada isto rekli da bi to trebalo urediti. A jeste li to uredili? Niste. E pa, kolega Bulj, sada je prilika da se to uredi. Ovaj zakon u dva mjeseca ove Vlade mijenjamo već drugi put. Drugi put. Znači, dva puta kada ste mogli napraviti nešto što ste htjeli, niste napravili. Ova rasprava će trajati po mojoj procjeni još sat i 30 minuta. Ustanite i jasno kažite. Ne možete se nažalost više prijaviti, ali možete završno u ime kluba, ustanite i kažite: Predlažem da se u ovaj zakon doda još jedna stavka koja će regulirati plaću guvernera Hrvatske narodne banke. Imate priliku. Ustanite, recite, predložite koeficijent. Evo vam. Prilika vam je. Vaš klub je predlagatelj, ne ja. Ispravite to! Zahvaljujem uvaženom kolegi Peđi Grbinu na odgovoru. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Irena Petrijevčanin Kolega Grbin, dobro ste vidjeli da vam MOST zapravo nema šanse da pristane na javno ponuđenu trgovinu i da ukoliko mi podržimo njihov prijedlog da se smanje plaće državnim dužnosnicima, da se u tom slučaju povećaju minimalne plaće svim hrvatskim radnicima. I, tu ste rekli da, da je zapravo vrlo jasna intencija jer je prijedlog Zakona o minimalnoj plaći gurnut tamo negdje dolje na kraj dnevnog reda. A ja imam tu nesreću da moj prijedlog zakona odnosno prijedlog zakona kluba kojeg sam napisala u jedan sat, da bih zapravo sanirala štetu koju će napraviti ova Vlada, njega niti nema, nije uvršten na dnevni red. Dakle, za 17 dana nastupa blokada u sustavu obrazovanja. Nijedan ravnatelj osnovne i srednje škole neće moći biti biran na mjesto ravnatelja jer neće zadovoljavati uvjet da posjeduje licenciju za ravnatelja. I ova Vlada to naprosto, nitko od zastupnika vladajuće većina, ova Vlada ne upućuje taj zakon iako je javna rasprava završena, dva članka su izmijenjena. Taj zakon ne dolazi. Mi se sutra raspuštamo i ja sam sjela, napisala sam taj jedan članak kako bismo spasili blokadu sustava, međutim tog zakona nema i o njemu se neće raspravljati. A znate zašto neće? Zato što će ova mudra Vlada mudro izbjeći raspravu o svojoj nesposobnosti i zaobići Hrvatski sabor i vjerojatno će to pitanje rješavati uredbom u narednih 14 dana kao nešto hitno iako znamo koje stvari i kako urgentne i ozbiljne stvari se smiju rješavati uredbom. Eto. To vam je slika i prilika ove Vlade, to vam je slika i prilika ove vladajuće većine. Što dalje govoriti, što reći, koju poruku poslati. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Sabini Glasovac na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Peđa Grbin. **Grbin, Poštovana kolegice, još jedan prilog onome čime sam započeo svoje izlaganje, a to je razgovor o vjerodostojnosti i dvoličnosti. Ali ima još jedan bolji primjer od toga, da ne govorimo samo o onome što mi radimo. Kolege iz Hrvatske narodne stranke su istovremeno sa kolegama iz MOST-a uputili u proceduru izmjene i dopune Zakona o lokalnim izborima kojima se trebalo regulirati još jedno ostalo predizborno obećanje, a to je ono o uvođenju preferencijalnog glasovanja i na lokalnih izborima. Sjetit ćete se mnogih rasprava i prijedloga koje je imala bivša ministrica uprave, koja je u međuvremenu dobila šut-kartu iz MOST-ove formacije gdje je govorila da bi po uzoru na parlamentarne izbore i na lokalne izbore trebalo uvesti preferencijalno glasovanje. Mi ne samo da mi to nećemo uvesti, mi o tome uopće nećemo niti raspravljati. Zašto? Zato što one riječi predsjednika Sabora izrečene prilikom njegov inauguracijskog govora da će se prema svima odnositi jednako su bile samo riječi i za njih niti u tom trenutku nije stajala namjera da se ispune. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Peđi Grbinu na odgovoru. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Grbin, da se vratim na sukus vaše rasprave. Bilo mi je na neki način i ugodno slušati jer koliko se sjećam do sada nije bilo ovakve transparentne i otvorene ponude političke trgovine što stvarno čestitam jer imate stila a ja sam inače uvijek se zalagala za otvorenost i transparentnost pa mi je baš dakle ova rasprava bila, imala jednu zdravu dozu sarkazma i bilo mi ju je ugodno slušati iako znam da od te trgovine naravno neće biti ništa. Spomenuli ste povećanje minimalne plaće radnicima kao mogućnost te trgovine. Pa ja sam isto osobno za povećanje minimalne plaće radnicima i vjerujem da će se u mandatu ove Vlade to vrlo vjerojatno i dogoditi, možda ne na početku ali barem pod kraj. I možda ćete tada Ali znam na koju razinu je mislio, ne na ovu. I možda ćete tada to i podržati jer uređivati će se mnoge stvari i ne vjerujem da će biti blokada kako se kako se ovdje moglo čuti. Ali da se vratimo na sukus onoga što je stav kluba, dakle sukus je da plaće državnih dužnosnika ne treba promatrati kao izdvojenu kategoriju i to je što je sukus zapravo cijele ove rasprave i što je kolegica istaknula kao najbitniji segment i dakle svi smo za socijalnu pravdu ali ne pod bilo kojim uvjetima. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ireni Petrijevčanin Vuksanović na replici. I odgovor uvaženi kolega Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin, mislim, dobro ste primijetili sarkazam ali problem sa političkom trgovinom je što ona ne uspijeva kada je javna. To je velika mana javnog nuđenja dogovora jer na političku trgovinu se u onom njenom najnegativnijem smislu, onom koji joj je dao ime pristaje i provodi se samo kada je ona iza zatvorenih vrata i po mogućnosti da se za nju niti ne sazna. Mi smo to pokušali okrenuti. Iz izlaganja kolege Šimića vidjeli smo kako će to završiti. I ja se samo nadam da će doći u jednom trenutku do prijedloga zakona o minimalnoj plaći koji će udovoljiti ovome što smo mi tražili. Ja nemam problema da to bude prijedlog Vlade, ja nemam problema niti da Vlada prepiše ono što je u našem prijedlogu. Ja ću za to i tada glasati jer mi u ovom dijelu mojeg obavljanja posla političara uopće nije bitno kako ćemo doći do onoga što je cilj a to je da radnici koji primaju najmanje dobiju barem malo više. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Peđi Grbinu na odgovoru. Ovime smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću. U ime Kluba zastupnika SDSS-a uvaženi kolega Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Kada bi se sa ovim prijedlogom zakona ozbiljno doprinijelo smanjivanju ili zaustavljanju ili smanjivanju siromaštva u RH onda onda bi klub SDSS-a bio među prvima koji bi ga podržao i štoviše imao radikalnije stavove. Međutim, ovo izgleda kao milosrdna gesta u vrijeme kada sve veći broj građana RH siromašno. A mi nismo crkva da dijelimo milosrđe, mi smo Parlament koji donosi odluke i zakone kojima se uređuju društveni odnosi. Drugo, kada bi se ovim prijedlogom zakona zaustavila narastajuća nejednakost u ovoj zemlji između bogatih i siromašnih, između razvijenih i nerazvijenih, između onih koji mogu školovati djecu i onih koji ne mogu školovati djecu, između onih koji mogu otići u bolnicu i osigurati pristojno liječenje i onih koji to nikako ne mogu onda bi klub SDSS-a bio prvi koji bi podržao ovaj zakon. I štoviše predložio da saborski zastupnici rade besplatno barem dok se takvi odnosi ne urede u ovom društvu. Kada bi ovaj zakon povećao moć ovoga Parlamenta u odnosu prema drugim centrima moći od Vlade dakle preko puta ovoga trga pa do drugih centara moći koji su se formirali u ovih 25 godina onda bi i ja i moj klub smatrali da je neophodno da saborski zastupnici zasjedaju 24h i da i da samo oni koji nemaju drugoga posla i radnoga mjesta na kojem primaju plaću primaju plaću u ovom Saboru. Ne, ali mi to ne diramo. Mi tu novo uspostavljenu distribuciju moći ne diramo kolege i kolegice. Mi je s ovim samo dodatno cementiramo jer spadamo među one koji u zadnjih 20 godina ili 15 godina ili 10 godina žele parlamentarizam oslabiti do toga da bude mjesto koje će svako pljunuti i koje će svatko osramotiti. Ako netko dolazi u politiku da bi se tom vrstom mjera dokopao političke moći dočekati će ga sutra isto, dočekati će ga pljuvanje zbog toga kako je upotrijebio povjerenje naroda da bi stekao moć a tu moć ne iskoristio za ono što su najteže i najveće teškoće ovoga društva. Kada bi ovaj zakon doprinio tome da naša zemlja povrati minimum svoje suverenosti ne imaginarne, ne simboličke, nego efektivne u odnosu prema drugim državama i odnosima prema centrima moći u vlastitoj zemlji. Onda i ja i moj klub ne bismo imali apsolutno nikakve zapreke da podržimo ovaj zakon, ali ovim prijedlogom zakona mi samo širimo iluziju među ljudima da nešto činimo istovremeno dodatno obezvrjeđujemo ne zastupnički mandata nego Parlament i parlamentarizam kao takav a puštamo i prepuštamo zemlju neophodnu moć koju ona treba imati i koja iz Ustava treba proisteći i iz narodne volje treba proisteći mi je prepuštamo kome? Oni koji izvana imaju moć i oni koji iznutra imaju moć. I ne znam ko se gore odnosi prema narodu ove zemlje da li oni koji iznutra imaju moć ili oni koji izvana imaju moć jer se ne prestaju bogatiti, jer se prelijevanje bogatstva ne zaustavlja. E sad mi dozvolite nešto što želim kazati o temi koja nije popularna ali ja o njoj govorim već 15 godina ovdje, a nešto sam duže u Saboru, ali 15 godina govorim i govorit ću dok budem ovdje izlazio za ovu govornicu. Ako ćemo mi doprinositi tome da se Parlament smatra krpom, ako ćemo mi doprinositi tome da ne jačamo svoje odluke ovdje nego da širimo lažne iluzije i lažna očekivanja onda mi zapravo destruktivno djelujemo prema vlastitom poslu i prema vlastitoj odgovornosti neovisno o tome da li primili 16, 14, 9 ili 5 tisuća kuna. I to je neodgovorno. Naša odgovornost i naša moć ne proizlaze iz novac koji primamo nego iz odluka koje donosimo, i stavova i vizija koje imamo a ovo nisu ni stavovi ni vizije, ovo je kao što je netko rekao jeftinu populističko zamazivanje očiju. Žao mi je što to tako moram reći ali to jeste tako. Jer da nije tako Jer da nije tako onda bi se uredilo sistemski i uskladilo sa plaćama u javnom sektoru kako valja i uspostavili bismo norme kako i koliko je moguće da ljudi prihoduju javnom sektoru uključujući sve one koji primaju javni novac ali onda bismo došli i na one koji se bogate, onda bismo došli i na one koji su se u vrijeme kad se bogatstvo počelo stjecati koje imaju, za različite oblike ekstra profita, za različite oblike ekstra profita, za različite oblike iskorištavanja države i državnih sredstva i za različite oblike izrabljivanja ljudi i njihovoga rada. To naravno zahtjeva drugu vrstu politike, to naravno zahtjeva ne da se dodvoravamo javnome mijenju nego da se sukobimo sa onima koji imaju moć. A mi tu moć nemamo. I ako je nećemo povratiti ovim putem kako vi to predlažete ona neće biti povraćena ni obnovljena. Bit će obnovljena samo novim govorom, samo novim idejama i samo vjerom da parlamentarizam u Hrvatskoj može biti osnažen ili da mu se može povratiti snaga ukoliko ćemo se koncentrirati na odluke, na zakonitost u postupanju, na ideje koje dijelimo a onda uz to je na odgovornost prema općem stanju u društvu i na to koliko mi, da zarađuju ljudi u Parlamentu s obzirom na to koliko prihoduju drugi ljudi i koliko je siromaštvo. Ako to nemamo onda nismo napravili dobro ni za siromašne a osiromašili smo vlastiti Parlament i osiromašili smo njegovu politiku. Ovo nije prijekor, jer ovo je rasprava, podjela mišljenja između onih koji su odabrali jedan način rada i onih koji su odabrali drugi način rada, između onih koji znaju što je parlamentarizam i koliko je teško kroz njega izboriti se za nove odluke, za nove ideje i onih koji traže prečac i najjeftiniji put kako da se to uradi. Dakle, ovdje u ovom Saboru bilo zastupnika do kojih su većina imali svoje prihode i svoje poslove i danas ih ima, ima i onih koji kad ne bi bili u Parlamentu bi imali veću plaću nego što je imaju u Parlamentu i nisu među onima koji su se u ovih 25 godina obogatili. Možda jesu među onima koji su donosili odluke koje su omogućile drugim da se obogate. Možda jesu među onima koji su donosili odluke da se izvrši upravo ovakva redistribucija društvenog bogatstva, da imamo ovu vrstu raslojavanja na iznimno bogate i vrlo siromašne. Ako jesu idemo na to kolege iz MOST-a. To je mnogo teže, ali mnogo imperativnije za ovu zemlju i mnogo poštenije prema onome tko očekuje od nas da počnemo donositi odluke koje će promijeniti ove okolnosti koje su stvorene u 25 godina koje sam spominjao na početku. Hvala vam što ste me slušali. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Miloradu Pupovcu na ovoj raspravi. Mi imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Nikola Grmoja. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Pupovac, vi ste već u nekoliko navrata rekli da su plaće saborskih zastupnika premale, da mi imamo loše uvjete za rad, da vi nemate potrebu dodvoravati se javnosti. Pa mi svi znamo da je to tako. Vi nemate nikakve potrebe uopće razmišljati o tome što misle hrvatski građani, ali to je jedan drugi problem, to je problem Izbornog zakona. Vi ćete ovdje biti, vi ćete ovdje vjerojatno većinu ovih zastupnika nadživjeti zato što je takav Izborni zakon. I vi to govorite ne zato što ste hrabri, nego zato što je takav Izborni zakon. I to je činjenica. A ovo o čemu govorite, znači da MOST nema hrabrosti govoriti o nekim drugim pitanjima, MOST ima hrabrosti. To smo vidjeli kod rasprave o HNB-u gdje tražimo da revizija uđe u HNB. Pa kad je stiglo pismo unije mi smo glasno ustali protiv toga. Mi raspravljamo o svim stvarima koje su bitne za hrvatsko društvo. Ja nemam nikakvih problema ustati protiv Hanžekovića da me onda dere Jutarnji list. Ja s tim nemam nikakvih problema. I da je plaća saborskih zastupnika 7000 kuna ja se takvima ne bih prodao. I da je 4 i da je 3 ja bih govorio ono što mislim. Isto tako imamo sada pitanje koje sam otvorio, znači optičke mreže gdje sam rekao da Hrvatska treba graditi svoju optičku mrežu ma što god Njemačka mislila o tome. Rekao sam ako trebamo reći i tisuću puta danke Deutschland i danke Angela. Mi znamo što je naš nacionalni interes i to ćemo gurati. A mi smo pokazali da ne umanjujemo važnost ovog Parlamenta samim time što smo dali prijedlog zakona kao klub zastupnika, a kolege iz oporbe nam to predbacuju, kažu da nemamo mišljenje Vlade. Pa želimo li da ovdje bude koncentrirana moć ili da moć bude koncentrirana isključivo u Banskim dvorima. Mi smo ti koji moć želimo vratiti ovdje. Podržite naš prijedlog zakona ako smatrate da je dobar, ako smatrate da nije nemojte ga podržati. Vi smatrate da nije, da su plaće previsoke i o tome slobodno govorite i ja to poštujem. A povreda je bila prije. Onda ispričavam se. Uvaženi kolega Peđa Grbin, povreda Poslovnika. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Ja se ispričavam kolegi Pupovcu, vidim da je bio spreman odgovoriti ali moram istaknuti povredu članka 238. Poslovnika kojim se zastupniku zabranjeno omalovažavati ili vrijeđati predsjedatelja ili druge zastupnike. Naime, kolega Grmoja je upravo doveo u pitanje nešto što je na žalost predmet debate u Hrvatskom saboru i u široj javnosti već duži niz godina, a to je pitanje položaja i prava svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, kolega Grmoja je ukazao da kolega Pupovac zato što je izabran sa manjinske liste nema sva prava niti odgovornost kao što imaju svi zastupnici u Hrvatskom saboru. …/Upadica: Upravo to./… To je nedopustivo, neprihvatljivo i godinama smo se svi zajedno borili protiv takvog stava, da se to kaže u Hrvatskom saboru nakon svih ovih godina, nakon donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina je najblaže rečeno skandalozno. Hvala. osim što je komentirao Izborni zakon i način biranja zastupnika i ne vidim tu nikakav problem što se tiče nekakve uvrede. Tako da što se tiče ta vaša povreda Poslovnika ne stoji. zahvaljujem se na vašoj intervenciji. Prelazimo na odgovor na repliku, uvaženi kolega Milorad Pupovac. Izvolite. Razmišljam kako da odgovorim na ovih nekoliko replika koje je u jednom dijelu mimo teme, a u jednom uz temu izgovorio kolega Nikola Grmoja. I mislim da ću se ograničiti samo na jedno. Kolega Grmoja koliko ste dugo u Parlamentu i u politici? Koliko dugo? Pogledajte Pogledajte se kako ste izgledali prije tri godine? Koliko ste imali kila i koliko vam je bilo loše, a pogledajte kako sad izgledate i kako vam je dobro. A pogledajte mene koji sam toliko dugo kao što vi kažete u Parlamentu i sjedim na pripremljenom mjestu, samo me unesu u Parlament. Pogledajte se! Pogledajte se i zamislite se. Dobro vam je, jako vam je dobro! Toliko vam je dobro da možete omalovažavati i vrijeđati druge ljude i ne znajući o kome govorite ni o čemu govorite jer ste jeftini populist. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povreda Poslovnika 238. vrijeđanje zastupnika, znači kolega Pupovac me je na osnovu moje težine i mojih kila uvrijedio da sam ja, ne znam, od kada se bavim politikom da mi je jako dobro, a on je evo mršav i šlang i njemu je jako teško kroz ovih ne znam koliko godina je u hrvatskom Parlamentu. Uvaženi kolega Pupovac je koliko sam ja razumio iznio svoj stav, odnosno svoj dojam, svoju percepciju o vama i vašem liku tako da ne bi to shvatio kao bilo kakvo vrijeđane. Ja bih vas još jednom molio kolegice i kolege da ne idemo na osobne rasprave nego da se držimo teme. Hvala lijepo. Prelazimo na sljedeću repliku uvaženi kolega Goran Aleksić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Pupovac. Tih 15 godina koliko se zalažete za to da saborski zastupnici postupe po svojoj savjesti su vaš idealizam. Još prije stotinu godina jedan sociolog, ne znam kako se zove, reko da je Sabor mašinerija za glasanje. Dakle izuzetno je rijetko da saborski zastupnici postupaju po svojoj savjesti. Oni uglavnom postupaju onako kako je odlučio njihov politički milje u kojem u kojem se kreću. Dakle jako rijetko će saborski zastupnik postupiti po svojoj savjesti. Sve se to dogovara unaprijed i meni je žao što moram reći činjenicu da prije onih izbora prije pretprošlih izbora Udruga Franak je dobila javna jamstva od budućih saborskih zastupnika da će promijeniti neke stvari u korist dužnika koji su oštećenim djelovanjem banaka međutim to se nije dogodilo. Isto tako sada ja apeliram na savjest saborskih zastupnika da svaki dobar prijedlog koji ide u smjeru za društvo bude prihvaćen pa sa bilo koje strane došao. Šteta je da je ona zakon o porezu na dohodak prošao kako je prošao, šteta je da nisu prihvaćeni amandmani koji su bili kvalitetni, ali nažalost nisu prihvaćeni samo zbog toga što saborski zastupnici nisu djelovali prema svojoj savjesti nego su djelovali prema zapovijedi odozgora. Nažalost, tako se radi u Saboru i tako će se raditi dok postoji parlamentarizam i Parlament postoji samo zato da bismo mi raspravljali, ali ne i zato da bismo donosili odluke po svojoj savjesti. Zahvaljujem uvaženom kolegi Goranu Aleksiću na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Prvo, ja mislim da kolega Aleksiću Parlament postoji zbog toga da bismo u njemu raspravljali ono što je tema i razmijenili argumente, razmijenili strasti ako je potrebno, razmijenili uvjerenja prije toga slušali jedne druge i stvorili mjesto da čujemo jedni druge, ne podbacivali jedni drugima, ne tražili irelevantne argumente za ono što sa raspravom i sa temom nema nikakve veze. Zato postoj parlamentarizam kako ga ja vidim i kako ga ja razumijem i kako ga ja nastojim prakticirati, bio to idealizam ili ne bio idealizam, ali to je ono što ja razumijem etičkim, dosljednim ponašanjem u parlamentarnoj raspravi i u parlamentarnom djelovanju. Što se savjesti tiče, ona je kao i znanje raspoređena nejednako među nama, pri čemu stranačke obaveze koje nažalost ili na sreću … vas vi nemate na način na koji imaju velike stranke su dodatni element koji usmjerava ponašanje i postupanje ljudi. Ali jedno je sasvim sigurno, ukoliko nećemo imati potrebnu svijest o tome što su što su važniji, a što su manje važni problemi u društvu onda nećemo moći imati ni savjesti o njima. Ja sam u svojoj raspravi pokušao upozoriti što su prioriteti prvoga reda u zemlji, a što su manje važni prioriteti, s čim možemo nešto i što bismo trebali, a s čim ne možemo ništa i što ne bismo trebali. vam reći ja nisam političar, ja se nisam bavio politikom, nisam nikada dobio iz proračuna plaću 40 godina radnog staža. Ne znam da li sam se šta promijenio vizualno, možda jesam, možda nisam, ne znam ali nebitna stvar, zato ali vi ste dobar političar. Odlično ste govorili politički govor i stalno ste spominjali o problemu. Ja vas sada pitam, dobrog političara koji sjedite ovdje u Saboru već 20 godina i više, koji su to problemi, tko je to napravio probleme i zašto ne govorite direktno o problemima? Znate rekli ste, politički o problemima i onda ste rekli imaju neko moć. Pa ljudi tko ima veću moć nego mi ovdje u Saboru? Da li iko u ovoj državi ima veću moć nego što je Sabor? Nema. koji su to moćnici zašto to ne kažete javno? Ja da znam da bi je prozvo. Smatram slično kao i vi da nije u redu da nije dobro, ali postavlja se stalno pitanje o nekoj moći. Tko su ti ljudi moćnici? Znamo da se pretvorbe bile kakve jesu, nisu dobre, znamo da Narodna banke i banke izlihvarile ove naše građane, da je to najveći problem, ne … saborski zastupnici. Naš narod su banke opljačkale u ovoj državi što je Narodna banka dozvolila, to vi znate sigurno i to je problem. a naše plaće, pa ja bih postavio pitanje zašto dobivamo onih 30 tisuća kuna za svakog saborskog zastupnika kao stranka. Prije bi o tom postavio pitanje … pitanje plaća. Tu bi se moglo više uštediti u Saboru nego o plaćama što će neko 500 kuna smanjiti. Pa neka malo stranke financiraju sami sebi i sami saborski zastupnici. O tom nitko neće reći e to je lijepo, to je sa strane koji narod ovaj ne vidi. I svi šute o tome. svi šute o tome. Nemojte do tih 30 tisuća kuna, ne znam tko dobiva milijun kuna, koliko dobiva 200, 150, a to ne dirajte jer to ćemo mi negdje rasporediti. … /Upadica gospodine Pupovac, a ne plaće ili populizam koji obično govori se za Sabor. Hvala.

Poštovani potpredsjedniče. Evo na kraju jedino pitanje ovdje koje je bilo i na početku nakon ove sve silne rasprave, žele li zastupnici u ovom visokom Domu podržati to da nama rastu plaće ili da ostanu na istoj razini. Nekima će se ovim našim prijedlogom plaće čak i smanjiti, to su oni koji imaju više od petero djece. Mi smo napravili kalkulacije i pokušali napraviti to što pravednije, znači da onima koji imaju više djece se ne dogodi taj negativni efekt da im plaće čak budu i manje, i napravili smo mnoštvo kalkulacija i onda izašli s ovim koeficijentima, ali nažalost to ne može spriječiti da da oni koji imaju više od petero djece, npr. tu je ministar Slaven Dobrović, da njima plaća ako ovaj prijedlog prođe, ako dobijemo podršku za njega, da im plaće budu manje nego što su sada. Znači, osnovno je pitanje smatramo li mi da zbog svega onoga što je politika napravila u Hrvatskoj posljednjih 20 godina o čemu je govorio i kolega Pupovac, a i on je u tome sudjelovao i svi oni koji su bili dio vladajućih većina, je li pravo vrijeme da nama rastu plaće. On je sudjelovao u tome, u tim odlukama koje su Hrvatsku dovele u ovu situaciju, priča načelno, ne govori konkretno, ne govori tko su odgovori. Ja uvijek vrlo konkretno prozivam ljude ljude imenom i prezimenom koji su odgovorni za određena događanja u Hrvatskoj i sada imamo samo jedan izbor i to je na savjest svim saborskim zastupnicima. Oporba kaže da se mi pozivamo samo na njih i da tražimo potporu za ovaj zakonski prijedlog. Ne, ja potporu, gospodine potpredsjedniče, tražim za ovaj prijedlog i od vas, tražim i od kolega sa moje lijeve strane jer mislimo da nije trenutak da sada nama rastu plaće. Nama se predbacuje porezna reforma. Porezna reforma je porezno rasterećenje za sve one koji imaju više plaće, za IT stručnjake, liječnike. Mi smatramo da njima plaće trebaju rasti, da je dobro da ih zadržimo u Hrvatskoj. Predlagali smo ministru Mariću da se više rasterete i srednje plaće. To bi bilo negdje oko 800 milijuna kuna još jedan udar na proračun, ali to u ovom trenutku nije bilo moguće. Ministar je dao garanciju znači ako situacija bude ovakva kako sada se čini da će biti, a očit je i porast svih pokazatelja, da će se onda ići i u tom smjeru i mi smatramo da se treba i povećati minimalna plaća, i ova Vlada je to nedavno napravila. To je veće povećanje nego što je Vlada SDP-a napravila u tri godine. Znači, jednom odlukom više nego što je Vlada SDP-a napravila u tri godine kroz dvije svoje odluke. Jasan je smjer i MOST-a i ove Vlade na čelu s premijerom naravno i ministra Marića. I mi smo spremni sve one amandmane koje su dobri podržati, ali morate shvatiti da određeni amandmani imaju i učinak na državni proračun. Ovaj amandman nema nikakav, odnosno ovaj naš prijedlog nema nikakav učinak na proračun. Dapače, više će novca ostati u proračunu zbog ovog prijedloga i ne vidim razloga ako se svi slažemo da naši građani nas doživljavaju kao one koji imaju visoke plaće, koji ne donose dobre odluke. Dok se ta percepcija ne promijeni, dok se pokazatelji ne promijene da plaću zadržimo na sadašnjoj razini. pokazatelji budu bolji onda možemo razmišljati o drugim odlukama. Nisam želio uvrijediti kolegu Pupovca na bilo koji način, ali on je mene osobno uvrijedio. Njegova linija koju ima, evo sad je otišao, vjerojatno je takva zato što od izbora do izbora trče od vladajućih, znači prijeđe dobru kilometražu i onda je u jako dobroj formi, ima jako dobru liniju. Znači, ja nisam takav, imam svoj stav, ne trčim za bilo kim i neću trčati. Uvijek ću jasno iznositi svoj stav i o svim ovi problemima o kojima je kolega Pupovac govorio, ja ću jasno govoriti u ovom visokom Domu. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Nikoli Grmoji. Zaista bih vas još jednom molio i apelirao na vas da se držimo teme i da se ne vraćamo nazad gdje smo već bili i što smo prošli. Replika uvaženi kolega Marko Vučetić. Zahvaljujem. U ovoj raspravi smo popodnevnoj smo gotovo najčešće čuli pojam populizam. Međutim, čini mi se da je ovom Domu svojstven i jedan drugi pojmovni par, a to je elitizam. Možete li mi reći držite li da se ovim zakonom makar na simboličkoj formi pokušava raskrinkati i dimenzija ovog političkog elitizma. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marku Vučetiću na replici. Odgovor na repliku Nikola Grmoja. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Da. Znači, šalje se poruka hrvatskim građanima: Mi znamo u kakvoj ste vi situaciji. Mi znamo da ne primate plaće, mi znamo da ne radite, mi znamo da nemate od čega živjeti, mi znamo da nemate od čega svoju djecu školovati i mi zbog toga donosimo ovaj zakon da nam plaće ne bi rasle, da bi pokazali da imamo sluha za vas. Ja se mogu složiti s kolegama iz HDZ koji kažu ako smanjimo dužnosničke plaće nitko tko je sposoban neće ići u politiku jer će negdje drugdje imati veće plaće. I to je činjenica. Ali jednostavno sada nije trenutak za rast dužnosničkih plaća. Mi znamo kolike plaće imaju saborske službe, ovi ljudi ovdje koji su nam svima na usluzi. I moramo biti svjesni kako žive hrvatski građani, moramo biti svjesni toga što misle o politici i o političarima, što misle o odlukama u kojima je sudjelovao i gospodin Pupovac? A to ne znači da je ovo najbitnije pitanje, ovo je jedno od nebitnijih pitanja. I bit će vremena i bit će mjesta da o svim pitanjima koje otvaraju i kolege iz Živog zida, koje otvara i kolega Aleksić, koje otvara kolega Mišić, koje otvaraju kolege iz oporbe i naši partneri iz HDZ-a da o njima govorimo. I ja mislim da treba vratiti znači dignitet ovom Saboru da on bude centar i mjesto odlučivanja a ne da nam kolega predbacuju zato što nemamo mišljenje Vlade, pa ne moramo imati o svemu mišljenje Vlade. Možemo li o nečemu imati svoje mišljenje? Pokažimo svoje mišljenje, pokažimo svoj stav, pokažimo hrvatskim građanima da znamo u kakvoj situaciji oni žive i u kakvim okolnostima znači svaki dan se dižu, idu na posao ako ga imaju i u kakvim okolnostima odgajaju i školu svoju djecu. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Grmoji na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu, završnu riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida gospodin Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, evo riječ koja je danas najčešće korištena jest riječ populizam, možete slobodno pogledati i u rječnik definiciju ide otprilike ovako, dakle politički pokret odnosno pojava podilaženja strastima, osjećajima, strahovima širokih narodnih masa ili tako nešto već kako koji rječnik uzmete. Možete vidjeti i na drugim jezicima itd. Međutim ono kako ja vidim populizam to je bavljenje popularnim problemima. Dakle, bavim li se ja Hanžekovićem i još nekoliko odvjetnika koji po nemoralnom Ovršnom zakonu ovršavaju ljude, a ovdje … tom nekolicinom od 4, 5 ljudi, 10, neka i 50 ili se bavim sa onih 300 tisuća koje oni ovršavaju? Što je tu manjina a što je većina? Mislim da je popularan problem svakako ovaj koji zahvaća 10% našega naroda. I ja sam u tom kontekstu ponosan što se bavim problemom koji tišti 10% hrvatskih građana. Pa ako me netko hoće nazvati populistom neka me nazove da raščistimo tu riječ. Moje osobno uvjerenje kao što je poznato da hrvatski saborski zastupnici imaju veoma dobre plaće za posao koji rade, ako taj posao radite dobro kao što ja mislim da ga radim relativno relativno dobro, trudim se onda je to težak posao, ako se ne trudite onda to nije težak posao. Možete doći ovdje ne reći ni riječ, ne pročitati ni jedan zakon plaća će svejedno doći, odgovornost je manje-više nikakva pogotovo ako ste u velikim strankama. I poduprijet ćemo kolektivno kao što smo poduprijeli i kog glasanja dakle prije neki dan ovaj zakon. Međutim, treba usmjeriti pozornost na nekoliko stvari, poznato je da sam osobno eto odrekao se privilegija u prošlome sazivu, tako činim i sada to je jednostavno moje osobno uvjerenje ali moram upozoriti evo baš je spomenut problem malo ranije u raspravi kad idemo na ručak dolje u menzu ljudi koji nas poslužuju namještenici koji rade za Ured za opće Sabora i Vlade imaju užasne koeficijente. Kažu mi neki su otišli raditi u Ustavni sud, evo ga tu preko jer su tamo veći koeficijenti a slični je posao. To su plaće 3000 kuna, možda netko ima malo više. Je li moralno da mi imamo ogromne plaće a oni tako male? Ja mislim da to nije moralno. To je moje osobno mišljenje. Nadalje, postavlja se pitanje evo pošto vladajuća većina odnosno MOST koji je njezin dio traži potporu od oporbe htio bi upozoriti na jednu, jednu, nepoštenje, nepravilnost a to je prije svega kada dolazi stvari na dnevni red i koji su uvjeti rada u ovoj sabornici? Gospodin predsjednik Sabora kolega Božo Petrov je najavio da će ne znam dignuti standarde, da će stanje biti bolje međutim mi i dalje svjedočimo da se u zadnji čas znaju mijenjati teme za raspravu, svjedočimo tome da materijale dobivamo prekasno da bismo to i pročitali jedanput, ponekad da se mijenjaju dakle teme itd. itd. Pa i ova rasprava je jedanput već preskočena pa je sada u kasni sat nekako ubačena što mislim da nije dobro i mislim da je to jedan potez kojim se ne pokazuje poštovanje prema hrvatskim zastupnicima pa evo molim barem malo od predsjedništva Sabora da nas poštuje ne samo nas iz oporbe kojima je još teže jer nismo na izvoru informacija … Nadalje, nešto Nadalje, nešto na što treba upozoriti je, evo kolega Grbin je govorio o trgovini, Zakon o minimalnoj plaći za ovaj Zakon o plaćama, ja neću govoriti o trgovini ja ću govoriti o altruizmu to je nešto puno veće i jače. Mi smo iz altruizma poduprijeli i ovaj prijedlog i onaj prijedlog o minimalnoj plaći zato što smatramo da je to dobro za socijalnu pravdu i da je to dobar smjer u kojem hrvatsko društvo treba ići da se nama smanjuju plaće i privilegije a da se minimalne plaće povećavaju. I na kraju krajeva to smo se zalagali i u kampanji. Pa pozivam i sve vas kolege zastupnici da poduprete iz čistog altruizma našu inicijativu o Imunološkom zavodu da dođemo do istine u toj prevažnoj instituciji iz čistog altruizma. Nadalje, konkretno zašto je predan ovaj zahtjev ovdje danas? Ja osobno nemam povjerenja u MOST Nezavisnih lista. Još iz prošlog saziva slušam kako će se ukidati 6+6, pa kako će manje novac ići strankama, pa kako će se kažnjavati dolazak i cijeli taj prošli saziv od toga je bilo malo ili ništa. Sad opet nekakva jamstva koja su reducirana na nekakav neprepoznatljiv oblik u vrlo malome iznosu se odnose na ono što se je najavljivalo u kampanji. Tako da smatram osobno …/Upadica se ne čuje./… hvala još samo jedna rečenica molim vas, da je ovaj zakon predložen iz jednostavnog razloga što MOST misli da neće proći a ne zato što mnogi od njih stvarno u to vjeruju. Eto hvala vam. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Ivanu Viliboru Sinčiću na ovoj završnoj riječi. Imamo jednu repliku uvaženi kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Evo na kraju današnje rasprave podržavam završnu riječ koju je rekao kolega Sinčić, doista altruizam bi nas trebao voditi kod izglasavanja ovog zakona. A za kraj evo sada svi oni koji su ovdje prisutni hvala vam, okrenite se oko sebe pogledajte i dobro razmislite da li je ovaj saziv Sabora zaslužuje povišicu plaća, ako nas je u ovoj dvorani trenutno točno 20 uključujući i predsjedavajućeg. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Branimiru Bunjcu. Odgovor na repliku uvaženi kolega Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo kolega Bunjac govorili ste o zaslugama, što se tiče MOST-ovim jamstava o čemu sam govorio na kraju svog izlaganja evo uzmimo Zakon o Narodnoj banci, uzmimo verziju koju je predložio kolega Lovrinović u odnosu na ovu trenutačnu MOST-ovu verziju, a tko zna kakav ćemo oblik dobiti do kraja drugoga čitanja. Prema sadašnjem prijedlog cilj je bio da se svi ovi, a nazvat ću ih tako ljudi koji čine štetu u monetarnom smislu štetu čine, koje već dugi niz mandata tamo sjede, da im se onemogući ponovna kandidatura. Međutim što radi MOST-ov prijedlog? On kaže era počinje sad, od sada brojimo mandate. Prema tome neki od njih će moći još 12 godina tu sjediti i tamo negdje za 12 godina sin kada moj sin, ako Bog da bude završavao osnovnu školu tek tada ćemo ih moći ukloniti iz ove institucije. Prema tome nema lustracije institucija, a i za 12 godina tko zna što će biti koliko će se promijeniti Vlada, kavo će biti stanje u zemlji i hoće doći opet neki treći, peti zakon kada ovo zaboravimo što je sada bilo i nametne neko novo stanje koje će im opet produžiti ne znam koliko moć. Prema tome, zato sam i općenito protiv trulih koalicija jer da bih provukao jednu svoju reformu i pitanje hoću li povući cjelovitu ili će mi ju srezati kao što je srezan ovaj prijedlog, moram izglasati 22 drugih loših zakona i raditi protiv svoje savjesti, to ne mogu i neću i zato kažem što kažem. Hvala vam. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Ivanu Viliboru Sinčiću na odgovoru. S ovime smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.